Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v kateri dobi besedo še predstavnik Vlade. Želi kdo besedo? (Da.) Državni sekretar gospod Dovžan. Izvolite. GAŠPER DOVŽAN: Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Glede na to, da smo o pričujoči deklaraciji razpravljali že na različnih delovnih telesih Državnega zbora in da jo je uvodoma že predstavil na današnji seji predsednik Vlade gospod Janez Janša,

dobro razpravo, za to, da ste se z dokumentom temeljito vsebinsko soočili, ne samo danes, ampak kot rečeno tudi preteklih razpravah, ki so potekale na matičnih delovnih telesih. Dovolite mi, da se sklepno odzovem zgolj na nekatere vsebinske poudarke, ki so bili vzpostavljeni tekom današnje razprave. Eno izmed vprašanj, ki je bilo izpostavljeno, je tudi vprašanje digitalnega davka, vprašanje novih lastnih virov v Evropski uniji. To vprašanje se je izostrilo zlasti z dogovorom o večletnem finančnem okviru, ki predvideva tudi zadolževanje na ravni Evropske unije. Temu sledimo in

Prepričan sem, da bo to vprašanje zaznamovalo tudi razpravo o prihodnosti Evrope, o kateri je bila danes že izrečena marsikatera beseda. Kar zadeva vprašanje zunanjih odnosov. Izpostavljeno je bilo, da so nekatere države pomanjkljivo ali nezadostno omenjene v sami deklaraciji. Deklaracija je politični dokument, torej to ni akcijski načrt in zato vsebuje zgolj najbolj pomembne prioritete. Zato je transatlantsko partnerstvo omenjeno kot najbolj pomembno, seveda pa so omenjene tudi druge države. Ampak je vzpostavljena, in če se ta odstavek, govorimo o odstavku številka 43, natančno prebere, se točno razbere, kaj je najbolj pomembno, zakaj je transatlantsko zavezništvo tako pomembno. Gre vendarle za skupne vrednote. vrednote. Da si želimo sodelovanja na ravni EU tudi z drugimi partnerji, pa ravno tako izhaja. Omenjene so države, tudi Ruska federacija, tudi Kitajska, tudi Japonska in Indija, o katerih je danes tekla beseda, pa tudi partnerji v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki. Tu želim poudariti, da imamo da imamo pred seboj celovito sliko, da ničesar ne izpuščamo, nobenega geografskega dela, da pa seveda vzpostavljamo neke prioritete, ki izhajajo iz naših vrednot in interesov. Oboje je zajeto v deklaraciji o delovanju Slovenije v zunanji politiki pa tudi v drugih strateških dokumentih.

Tako bom rekel. Seveda je dokument politične narave in ima splošno naravo, ampak ima tudi jasne usmeritve, jasne smernice, po katerih želimo delovati. Nismo se želeli zgledovati po deklaracijah starejšega datuma, ki so bile pravzaprav akcijski načrti, zelo podrobni zelo podrobni dokumenti z navajanjem konkretnih zakonodajnih pobud na ravni Evropske unije. Zdi se nam, da to v tak dokument ne sodi. Kot rečeno, preden predstavniki Vlade odločajo v okviru Sveta Evropske unije, vedno pridejo v Državni zbor po potrditev izhodišč.

ko je opravljena neformalna avdiovideokonferenca. V teh primerih pa ja. Ampak v tem primeru tudi Svet Evropske unije ne odloča, ne sprejema nobenih zavezujočih odločitev, in glede na to, da smo v pandemični situaciji, je pač to tudi nekakšna nuja. Zato želim dodati neko pojasnilo, zakaj ste morda včasih dobili občutek, da se kakšno zasedanje zgodi, ni pa izhodišč. Skratka, gre za zasedanja, ki niso zasedanja v smislu sprejemanja odločitev, ampak so zgolj neformalni posveti. Izpostavljena je bila posveti. Izpostavljena je bila razlika oziroma nek očitek, da drsimo v slabšanje odnosov s posameznimi evropskimi institucijami in nekaterimi članicami Evropske unije. Ta očitek bi seveda rad zavrnil. Slovenija dobro sodeluje z vsemi evropskimi institucijami pa tudi z vsemi evropskimi državami. Ne želimo deliti držav na jedrne in periferne, v duhu evropskega sodelovanja je enakopravnost in enakost vseh držav. Tega se dosledno držimo in z vsemi želimo sodelovati na osnovi skupnih vrednot in interesov, skladno s Pogodbo o Evropski uniji. Seveda so pa glede na posamezna vprašanja zavezništva lahko pri posameznih temah različna.

ne krepi Evropske unije. Naj tu poudarim, da je glede na strukturo Evropske unije Evropska unija vendarle močna toliko, kolikor so močne njene države članice, in tega ne smemo pozabiti. To ni obratno, moč Evropske unije je seveda odvisna od moči držav članic in seveda od tega, kako dobro medsebojno sodelujejo. Za to si bomo prizadevali tudi kot predsedujoča država Svetu Nekajkrat je bilo danes v razpravi izpostavljeno, da to vprašanje ni zadostno obdelano. Deklaracija to zgolj daje kot eno izmed tem v širši kontekst večletnega delovanja, ki se zaključi z letom 2024. 2024. Kot pa smo že nekajkrat poudarili v predhodnih razpravah, bodo prednostne naloge delovanja Slovenije

tako da boste iz prve roke s tem seznanjeni. Zelo me veseli, da je bila v več razpravah poudarjena tudi potreba po nadaljnji integraciji notranjega trga, po krepitvi konkurenčnosti, tudi po krepitvi elementov suverenosti, kot je kibernetska varnost. To so zelo pomembni poudarki in se bodo odrazili tudi v okviru že omenjenih prednostnih nalog predsedovanja Slovenije v naslednjem semestru, ki jih pripravljamo. S tem bi to predstavitev zaključil. Še enkrat hvala za dobro razpravo, ki smo ji pozorno sledili. Prepričan sem, da se razprava z današnjim dnem tudi po glasovanju ne bo zaključila. Vedno nas veseli, je v Državnem zboru zanimanje za evropske teme, tudi v Vladi ocenjujemo, da je treba krepiti vlogo nacionalnih parlamentov v okviru v okviru odločanja v Evropski uniji. Tudi mi mislimo, da bo konferenca o prihodnosti Evrope primeren kraj tudi za odpiranje teh vprašanj. Tako da se veselimo

dr. Raščan? Ne. Potem zaključujemo razpravo. Ker je čas še ostal, sprašujem, ali je še interes, da odpremo razpravo na podlagi 71. člena Poslovnika. Vidim, da ne. S tem zaključujem razpravo. Odločanje o predlogu deklaracije bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, in sicer pol ure po končani 17. točki dnevnega reda. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Predlog zakona je v obravnavo zboru predložil Državni svet, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Državnega sveta mag. Petru Požunu. Izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, poslanci! Državni svet se je odločil Državnemu zboru predložiti v obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz nekaj razlogov. In sicer z namenom, da zagotovimo pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici, ob tem pa tudi zvišamo starostno mejo otroka, ki bi bil upravičen do sobivanja na 15 let. Določamo tudi zgornjo mejo trajanja nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih ter s tem izenačujemo položaj zaposlenih, ki so bili zaradi različnih delovnih dni v neenakopravnem položaju. Naš navedeni predlog je potem na Odboru za zdravstvo ter tudi na plenumu doživel določene dopolnitve, pozitivne dopolnitve, razširil je krog upravičencev do sobivanja in nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, spremenil je način uveljavljanja nadomestila, zdaj bo to že na osnovi potrdila bolnišnice, in sprejete so bile dopolnitve, ki bodo zagotovile nemoteno izvajanje zakonskih določb. Na tem mestu bi se rad v imenu Državnega sveta zahvalil vsem vam, ki ste sodelovali konstruktivno v razpravah, pri pripravi zakonodajnih rešitev, ki so danes predložene v odločanje. Ni dvoma, da smo skupaj naredili pomemben korak naprej v zagotavljanju pravic bolnih otrok in njihovih staršev. Ravno v imenu teh otrok in njihovih bližnjih, v imenu Državnega sveta izražam zadovoljstvo, da ste poslanke in poslanci prepoznali, da gre za problematiko, ki terja takojšnje in trajnejše rešitve, in upam, da boste danes predlogu zakona v tretji fazi tudi dokončno izkazali podporo. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva dobi besedo mag. Bojana Muršič, predstavila bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Trenutna opredelitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne dovoljuje, da bi lahko starši sobivali ob hospitaliziranem otroku, oziroma trenutna ureditev te pravice ne zagotavlja. Omejeno problematiko so prepoznali tudi predlagatelji zakona in ga s predlaganimi rešitvami vložili v zakonodajni postopek. Glavni cilj, ki ga zasleduje v predlogu, je, da se enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku, za čas sobivanja daje pravica do nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela, zvišati pa se želi tudi starostna meja otrok, ki so upravičeni do sobivanja z enim od staršev v zdravstvenem zavodu v času svoje bolezni. bi dosegli z rešitvami, ki gredo v smeri, da se določi pravica do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za starše, ki sobivajo ob bolnih otrocih v zdravstvenem zavodu. Ta pravica Ta pravica pripada staršem od prvega dne sobivanja in traja do konca sobivanja ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu. Že ob hitrem pregledu rešitev in ciljev predloga smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov zakon prepoznali kot dober, saj naslavlja problem, ki se ga rešuje že kar nekaj časa, v Poslanski skupini Socialnih demokratov še vedno menimo, da predolgo. Čeprav Vlada oziroma Ministrstvo za zdravje zakonu ni nasprotovalo, je pa na sami seji Odbora za zdravstvo poudarilo, da bi po njihovem mnenju naslovljeno problematiko morali reševati seveda celostno in sistemsko. A nasprotna mnenja od mnenja Vlade oziroma ministrstva so mnenja nas poslank in poslancev v Državnem zboru. Amandmaji, ki so bili predlagani tako s strani koalicije kot tudi s strani opozicije, jasno kažejo iskreno namero, da se obstoječa problematika uredi že s tem zakonskim predlogom in da ne čakamo na sistemske rešitve ministrstva. Amandmaje, ki so bili predlagani tako na seji Odbora za zdravstvo kot tudi za drugo obravnavo na seji zbora, smo soglasno podprli. Ti amandmaji, ki so bili soglasno podprti, so predlagane rešitve predlagateljev nadgradili in deloma tudi razširili. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo v tej sklepni fazi, tretji fazi, zakonski predlog soglasno podprli, saj menimo, da so rešitve povsem na mestu in bi jih morali sprejeti že zdavnaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja bo gospa Mojca Žnidarič predstavila stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. MOJCA Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav predstavniku Državnega sveta, državni sekretarki in vsem poslankam in poslancem! Danes bomo opravili končno, tretje branje sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerimi urejamo pomembna vprašanja, ki bodo pozitivno vplivala na celoten potek zdravljenja hospitaliziranih otrok. Naj ponovimo, da novela zakona zagotavlja pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku. Starš, rejnik, skrbnik, zakonec ali zunajzakonski partner bo tako po novem upravičen do nadomestila plače za čas hospitalizacije otroka, in sicer v enaki višini kot mu pripada nadomestilo plače zaradi nege ožjega družinskega člana, torej v višini 80 % plače. Predlog zakona prav zvišuje starostno mejo otrok, katerih starši imajo pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu. Do sobivanja v bolnišnici bodo tako upravičeni starši do vključno 14. leta otrokove starosti, starši z bolnim otrokom do 18. leta starosti v določenih izjemah in starši otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego, ne glede na starost. Z današnjo podporo zakonu vsi skupaj izkazujemo veliko mero empatije in razumevanja do otrok in njihovih staršev oziroma skrbnikov. To predstavlja dobro popotnico tudi za prihodnje smele korake, ki bodo državljanke in državljane utrdili v prepričanju, da je Republika Slovenija socialna država in da otroci pri tem uživajo še posebno varstvo in skrb. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo novelo zakona seveda soglasno podprli. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Gospod Aleksander Reberšek bo predstavil stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci, drage državljanke in državljani! Moram vam povedati, sem danes izredno vesel in ponosen, ko bomo končno do kraja pripeljali zgodbo, s katero sem se seznanil v začetku oktobra lansko leto. Takrat sta se name obrnila Natja in Mitja, starša dveh pogumnih junakov 3. nadstropja. To so otroci, ki so oboleli za rakom. Izpostavila sta problem, s katerim se vsakodnevno srečujejo. Starši, ki imajo svoje otroke v bolnišnicah, plačujejo, da lahko sobivajo s svojimi otroki, ki imajo težke bolezni. V fazi zdravljenja in hospitalizacije potrebujejo otroci svoje starše, saj ti s svojo bližino pripomorejo k njihovemu hitrejšemu okrevanju. Staršem takrat ni pomemben denar oziroma plačilo stroškov sobivanja. Najpomembnejši jim je njihov otrok in njegovo zdravje. Veliko staršev je zaradi bolezni svojih otrok odsotnih z dela, kar tudi vpliva na njihove prihodke. Po takrat veljavni zakonodaji so morali starši za sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, starem šest let ali več, plačati sami. Ker se nam v Novi Sloveniji to ni zdelo pravično urejeno, sem predlagal, da bi v šestem protikoronapaketu popravili to anomalijo, ker so stiske otrok v bolnišnicah v času epidemije še večje. Na seji Vlade je Matej Tonin vztrajal, da se to pomembno področje uredi na način, da sobivanje staršev krije zdravstveno zavarovanje. Vlada je našo pobudo vključila v šesti protikoronski zakon. V Novi Sloveniji pa smo želeli to področje urediti sistemsko in tudi za stalno. Ugotovili smo, da je novela, ki ureja to področje in ki jo je vložil Državni svet, že v zakonodajnem postopku. Zato smo se v Novi Sloveniji seznanili z mag. Požunom, ki je nosilec zakona v Državnem svetu. Dogovorili smo se, da bomo zakon spremenili in vložili amandmaje, ki bodo rešitve iz protikoronapaketa prenesli v sistemski zakon in jih še nadgradili. V Novi Sloveniji smo blizu ljudem, zato smo prisluhnili Junakom 3. nadstropja in staršem otrok, ki bivajo v bolnišnicah, in skupaj z Državnim svetom našli rešitev, za kar se ob tej priložnosti zahvaljujem državnemu svetniku mag. Požunu. Do sedaj je bilo sobivanje staršev v bolnišnici brezplačno samo do šestega leta starosti otroka, za otroke, starejše od šest let, so si morali starši sobivanje v bolnišnici kriti sami, in sicer do 20 evrov na dan za stroške nastanitve in prehrane. V obeh primerih starši niso bili samodejno upravičeni do bolniškega nadomestila, ker so bili odsotni z dela. Prav tako ni bilo krito sobivanje v zdraviliščih, tako da otroci, ki so bili upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, tega marsikdaj niso izkoristili, če si starši niso mogli privoščiti, da bi zase plačali nastanitev in prehrano v zdravilišču. Po današnjem predlogu bo poleg sobivanja v bolnišnici po novem možno tudi sobivanje v zdravilišču, kar pomeni, da se namestitev in prehrana starša v času sobivanja v bolnišnici in zdravilišču krijeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Splošna meja za sobivanje se dviguje s šestega na 15. leto. Za posebno težke primere pa sta dodani še dve kategoriji. Sobivanje do 18. leta oziroma dokler traja roditeljska pravica je možno v primeru težje okvare ali poškodbe ter v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja, ne glede na starost pa je sobivanje možno z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. Izpostavil bi še bolniško nadomestilo, ki bo staršem za čas sobivanja pripadalo samodejno, brez posebnega potrjevanja zdravniške komisije. Na ta način smo postopek debirokratizirali in poenostavili. Nova Slovenija je vedno bila blizu ljudem, blizu družinam, zato sem ponosen, da bomo to področje sistemsko uredili. V volilni program Nove Slovenije smo leta 2018 zapisali: »Bolniška odsotnost za nego otroka naj se nedvoumno uredi tako, da bo standardizirana in predvsem naklonjena družinam.« Hvaležen sem, da stranka tisto, kar ima napisano v programu in kar obljublja pred volitvami, dela, ko ima škarje in platno v rokah. Vesel sem, da z dejanji odgovarjamo na težave naših državljanov, predvsem pa sem vesel, da bomo danes to zgodbo pripeljali do srečnega konca in tako vsaj nekoliko pomagali junakom 3. nadstropja in njihovim staršem v borbi s težko boleznijo. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SNS bo predstavil gospod Dušan Šiško. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Po trenutni zakonodaji morajo starši za sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, starem šest let ali več, plačati sami. Od danes naprej to ne bo več tako. Pred nami je namreč tretja obravnava predloga zakona, ki bo staršem, ki svojega otroka spremljajo v bolnišnici in ob njem tudi sobivajo, prinesla veliko olajšanje. Problematika kritja stroškov bivanja z otrokom v njegovi hospitalizaciji ni nova. Po številnih opozorilih stroke, predvsem pa staršev, ki so na nesistemsko ureditev te pravice vztrajno opozarjali, bomo danes končno presegli oviro prenizko postavljene starostne meje otroka, pri kateri so bili starši še upravičeni do povračila stroškov sobivanja. Starši so namreč do sedaj morali sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, starem šest let ali več, plačati sami, saj jim tega zdravstveno zavarovanje ni krilo. Za marsikatero družino je to predstavljalo velik finančni zalogaj, zlasti kadar otroci zbolijo za že tako težko boleznijo, pri kateri je zdravljenje dolgotrajno. Ker smo poslanke in poslanci o noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju že opravili dve produktivni razpravi, danes ne bom ponavljal vsebine teh pripomb in sprememb. Naj pa poudarim, da kljub nekaterim argumentom, ki novelo opredeljujejo kot prevelik finančni zalogaj za zdravstveno blagajno, v poslanski skupini menimo, da pravica biti ob otroku, ko te ta najbolj potrebuje, preseže tudi težjo finančno posledico. Poslanci in poslanke SAB bomo to pozitivno spremembo soglasno podprli. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Desus bo predstavil gospod Branko Simonovič. Izvolite.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju danes v okviru tretjega branja obravnavamo s ciljem, da se trajno uredi sobivanje staršev z bolnimi otroki v bolnišnicah in zdraviliščih. Protikoronski paket je podoben ukrep predvideval zgolj začasno, do konca leta 2021, s tem zakonom bomo to področje uredili trajno. Kot smo povedali že v drugi obravnavi predloga zakona, je naše načelno stališče, da parcialne spremembe zakonodaje niso dobrodošle in smo bolj naklonjeni celovitim sistemskim rešitvam, vendar se je v tem primeru izkazalo, da so včasih potrebne tudi take hitre spremembe, sploh če so v prid najbolj ranljivim skupinam in prinašajo konkretne izboljšave. Pri dosedanji ureditvi so se starši ob že tako stresnem času bolezni otroka soočali še z nepotrebnimi ovirami. Že ob obravnavi na matičnem odboru smo v Desusu podprli amandmaje, ki so ukrep iz protikoronske zakonodaje še nekoliko nadgradili. Uvajajo namreč sobivanje enega od staršev ali skrbnikov v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom do vključno 14. leta starosti. V primeru težje okvare, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, in v nekaterih drugih težjih primerih pa bo možno sobivanje z bolnim otrokom do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica. Ne glede na starost se določa možnost sobivanja z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. S predlogom zakona se na pravico do sobivanja veže tudi pravica do bolniškega nadomestila v tem času, kar bo razbremenilo tako starše kot zdravstvene delavce. V okviru drugega branja smo s sprejetimi amandmaji razširili krog upravičencev do sobivanja ob otroku v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču še na rejnike, zakonce in zunajzakonske partnerje. Brez te dopolnitve bi lahko prihajalo do neželenih in neživljenjskih situacij, ko oseba, ki dejansko opravlja starševsko skrb, ne bi bila upravičena do sobivanja. Lahko bi rekli, da je končno preživeto stališče, da otroku, ki je hospitaliziran, nego zagotovi izvajalec zdravstvene dejavnosti in zato prisotnost staršev ni nujno potrebna posledično starši niso upravičenci do sobivanja in nadomestil plače za nego. Seveda ne dvomimo o tem, da osebje v bolnišnici odlično in srčno skrbi za bolne otroke, vendar pa staršev zagotovo ni mogoče nadomestiti. Veseli nas, da je pred nami danes ta dopolnjeni predlog, ki ga bomo v Poslanski skupini Desus podprli. Hvala lepa.

Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Sprememba zakona omogoča enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku za čas sobivanja pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela. Želimo si, da bo sprememba zakona zaživela v praksi čim prej. Gre namreč za pravico otrok, da imajo v bolnišnici pravico ob sebi vseskozi imeti svoje starše. S predlogom zakona se daje apel staršem, da imajo zagotovljeno namestitev, pomoč in spodbudo, da ostanejo z otrokom. Zdravstvene ustanove bodo morale poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, da ne bo prihajalo na izvedbeni ravni do težav. Za otroke in njihove starše je spremenjena ureditev boljša, zato ne bi smelo prihajati do tega, da bi bile pod vprašajem namestitvene zmogljivosti po posameznih bolniških oddelkih. Prizadevamo si za javni zdravstveni sistem in tovrstne pravice so osnova vsake socialno naravnane družbe. Stroka je poenotena, da je bilo preteklo stanje treba nujno ustrezno zakonsko urediti. Zdravstvena stroka sobivanje enega od staršev ob hospitaliziranem otroku podpira in spodbuja, saj njegova prisotnost povečuje otrokovo zaupanje osebju, mu daje občutek varnosti in povečuje njegovo dovzetnost za zdravljenje. Naslednji korak je ta, da se bodo morala zaradi sprememb tega zakona spremeniti tudi pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slednja naj se v 40. in 138. členu spremenijo tako, da bodo spremljevalci upravičeni do vsaj takšnih ugodnosti, kot jih imajo upravičeni migranti. Torej, stroški sobivanja morajo vključevati tudi obroke hrane, posteljnino za počivalnike, spalne srajce, pidžame, brisače, kopalnico za osebno nego ter higienske pripomočke. Vsega tega so deležni migranti, ko pridejo v našo državo. Upamo, da bo Varuh človekovih pravic tovrstno problematiko obravnaval tako resno, kot jo obravnava v že povedanih situacijah. Duh zakona je, da starši ne bi smeli imeti nobenih dodatnih stroškov, ko ostanejo v zdravstveni ustanovi z otrokom, bojimo pa se, da se je izpustilo povračilo stroškov v primeru sobivanja staršev ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu, ki je v tujini. Znanih je veliko primerov, ko starši preko raznoraznih akcij že zberejo dovolj sredstev za sam zdravstveni poseg v tujini, kasneje pa ugotovijo, da je veliko finančno breme tudi vsa logistika, povezana s prevozom in posegom. Takšne situacije se ne bi smele dogajati, saj so na tej stopnji civiliziranega razvoja nehumane. Gre za dobro spremembo zakona, vendar bi prav iz razloga celostne ureditve bilo primerno, da tovrstne spremembe v prihodnje pripravlja Vlada Republike Slovenije, ki ima bolj podroben vpogled v celotno situacijo. Hvala lepa. Gospa Anja Bah Žibert bo predstavila stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, državna sekretarka, predlagatelj, lepo pozdravljeni! Danes je pred nami pravzaprav tretja obravnava zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dejstvo je, da gre za pomembno spremembo. V Slovenski demokratski stranki smo se zavedali, da je potrebno na tem področju nekaj narediti. Čudilo nas je, da prejšnja, leva vlada ni videla v tem neke pomembne dodane vrednosti in se predloga sprememb tega zakona ni lotila. Mi smo mislili drugače, zato smo pripravili svoj predlog rešitev tega zakona, vendar nas je pred vložitvijo pri tem prehitel Državni svet – in nič zato, pravilno je tako, kajti ne tekmujemo, ampak delamo dobro. Glede na to, da je bil predlog vložen, se nam je zdelo veliko bolj smiselno, da skupaj poskušamo predlog zakona še izboljšati, in to nam je uspelo. Zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki veseli tako za starše kot tudi za bolne otroke. Gre za otroke, tiste, ki bodo sedaj lahko bivali s svojimi starši do vključno 14. leta ne samo v zdravstvenih zavodih, ampak tudi v zdraviliščih, pomembno je tudi to, da bodo tisti otroci, ki imajo težje okvare, lahko skupaj s svojimi starši do 18. leta, z otroki s posebnimi potrebami, ki rabijo

Marsikateri trenutek, ki je težek tako za otroke kot za starše, bo na ta način morda lažji in morda bodo na ta način tudi dnevi v bolnišničnem zdravljenju krajši. Tega si želimo.

koaliciji skupaj vložili tudi te amandmaje, čeprav nobena od koalicijskih strank ne nosi imena Social… Mi tega ne potrebujemo v imenu, mi to delamo. In še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno pri vsej tej stvari. Ni res, da je Vlada zakonu nasprotovala; to je bilo danes rečeno v enem stališču. Gre za napačno in zlonamerno navedbo. Dejstvo je bilo naslednje. Vlada je povedala, da zakon kot tak potrebuje večje spremembe in da se bodo sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ko bo le napočil čas, lotili sistematično tudi z drugimi ukrepi. Vendar glede na to, da so rešitve v spremembah prišle v tem delu sedaj, tem tem spremembam seveda niso nasprotovali. Tako da je to plod skupnega sodelovanja in skupnega dela. Državnemu svetu se zahvaljujemo in upamo, da bomo še veliko takšnih predlogov naredili v dobro državljank in državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnji bo stališče Poslanske skupine LMŠ predstavil gospod Nik Prebil. Izvolite.

to, kar bi moralo biti kratek postopek, pa je postal pretirano dolg zaradi procedure Državnega zbora, ampak vseeno bo predlog zakona po dolgih letih omogočil pravico do brezplačnega sobivanja enega izmed staršev v bolnišnici ob bolnem otroku. To bo urejeno pravičneje in urejeno bo trajno. trajno. Po pričakovanjih in stališčih, ki smo jih slišali od drugih poslanskih skupin, bo novela soglasno sprejeta. Glasove za to bomo prispevali tudi v LMŠ. Pri tako pomembnih in tudi občutljivih tematikah je pomembno, da je celotna politika enotna. Tukaj ne sme biti delitve na naše ali vaše, na leve ali desne, kakorkoli. Urejanje položaja ranljivih skupin ni in ne sme biti prostor za ustvarjanje nekih piar zgodb ali pa poskuse nabiranja političnih točk na način, kdo si lasti posamezno rešitev, kot so pač nekateri kolegi tega državnega zbora žal tudi izvajali. Za sprejetje tega zakona smo zaslužni vsi, nihče več, nihče manj in tako je tudi edino pravilno. Namreč, tukaj smo v imenu ljudstva, za ljudstvo vsi od prvega do zadnjega. Naj zelo na kratko povzamem ključne rešitve tega zakona, ki jih novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prinaša. Enemu izmed staršev oziroma skrbnikov otrok, ki zaradi težkih bolezni bivajo v bolnišnici, bo po novem omogočeno brezplačno sobivanje v zdravstvenem zavodu ali pa zdravilišču ob bolnem otroku do otrokovega 15. leta starosti. Ta del je bil začasno urejen že v enem od zakonov PKP, kjer je bil na pobudo LMŠ sprejet amandma. Nekateri, ki se danes hvalijo, so sicer temu takrat nasprotovali, a vendar potem sami prinesli isti amandma na mizo, ampak ne bom danes o tem. V primeru težjih okvar poškodb možganov, hrbtenjače, kroničnih bolezni, je to tisto, kar bo omogočalo brezplačno bivanje, v tem primeru do 18. leta oziroma dokler traja roditeljska pravica. Hkrati bo enemu od staršev ali skrbnikov omogočeno tudi nadomestilo za čas začasne zadržanosti od dela od prvega dne odsotnosti do konca sobivanja. S tem bomo preprečili situacije in stiske staršev ter tudi otrok, ki smo jim prevečkrat priča v praksi, ker je pač otrok v bolnišnici, starši pa morajo biti v službi. Pomembna novost je tudi izenačenje vseh upravičencev pri določitvi zgornje meje trajanja nege ožjega družinskega člana ne glede na število delovnih dni v tednu posameznika, kar bomo storili s spremembo zgornje meje po novem ne več v delovnih, ampak v koledarskih dneh. Tako ne bo pomembno, ali starš ali skrbnik dela pet, šest delovnih dni na teden, ob tem bo pa tudi administrativno razbremenjeno zdravstveno osebje, saj bo vnašanje tega sedaj bistveno bolj enostavno. Izjemno pomembno je tudi, da novela po sprejetih dopolnilih ne naslavlja zgolj otrok z rakavimi ali drugimi dolgotrajnimi obolenji, ampak naslavlja tudi starše otrok s posebnimi potrebami. Potrebe teh oseb najbolje poznajo prav njihovi starši oziroma skrbniki, zaradi česar lahko igrajo pomembno in ključno vlogo pri procesu zdravljenja. Enemu izmed staršev oziroma skrbnikov bo omogočeno brezplačno sobivanje v zavodu brez starostne omejitve otroka, saj je prisotnost starša pri teh osebah med potekom zdravljenja resnično ključna. ključna. V LMŠ predlog sprememb zakona, ki ga je v obravnavo, kot že rečeno, predložil Državni svet, za njegovo sprejetje pa se je zavzemalo tudi v različnih društvih – tudi v društvu Junakov 3. nadstropja, s katerim smo se smo se v LMŠ sestali, jih poslušali in tudi upoštevali njihove predloge – podpiramo že od samega začetka in ga bomo soglasno podprli tudi danes. Resnično sem vesel zaradi ureditev, kot je ta; ko direktno pomagamo našim najmlajšim in njihovim staršem, sem pravzaprav vesel, da delujem v politiki. Ko imaš pred seboj nek oprijemljiv rezultat, nekaj, kar se bo videlo, nekaj, kar se bo čutilo – to je tisto, kar je ključno. Vse dobro in hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev, zato bo zbor o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje zbora odločal danes

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslanke in štirih poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Andreju Rajhu. Izvolite. hvala za besedo. in s katero se obstoječi upokojenci že spopadajo, prepoznali in tako predlagali spremembo zakonodaje v smeri skrajšanja prehodnega obdobja za uveljavitev višjega odstotka za odmero pokojnine. Skladno z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in kjer je odmerni odstotek, in to prav na pobudo naše stranke, že zvišan, trenutno velja šestletno prehodno obdobje. Končni cilj, to je 63,5 %, bi se tako uresničil šele leta 2025. Sprememba zakona, ki je pred nami, predvideva skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev višjega odstotka za odmero pokojnine s šest Naš prvotni predlog je bil sicer še krajši, in sicer samo tri leta, ampak smo po opravljenih usklajevanjih z vladno koalicijo ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred sejo matičnega delovnega telesa dosegli dogovor o skrajšanju prehodnega obdobja s šest na štiri leta, torej do leta 2023. Poleg navedenega je bil prvotni predlog dopolnjen tudi z določitvijo zagotovljene invalidske pokojnine. Tako bo zavarovancem, ki so pridobili pravico do invalidske pokojnine, zagotovljena invalidska pokojnina v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41 % najnižje pokojninske osnove. Predlagatelji se, kljub temu da je omenjeni koalicijski amandma v predlog zakona vnesel popolnoma novo vsebino, z zagotovitvijo pravice do najnižje zagotovljene invalidske pokojnine strinjamo in smo ta amandma na matičnem delovnem telesu v drugem branju tudi podprli. Pred tretjo obravnavo zakona so nekatere poslanske skupine zakonsko materijo še dopolnile z amandmaji. Nekateri so bolj nomotehnične narave, drugi pa so v javnosti zbudili veliko pozornost. Verjamem, da se bo o slednjih glede na izraženo nestrinjanje strokovne javnosti s predlogi vnela zanimiva razprava. Za konec naj še enkrat poudarim. Pravica do pokojnine v Sloveniji je opredeljena kot ena izmed temeljnih pravic do socialne varnosti in je kot taka trdno zaslužena. Res je, kot ste nekateri že opozorili, predlog zakona prinaša delne rešitve, zato je absolutno nujno v prihodnosti začeti s celostnim reševanjem obravnavane tematike. Ne glede na to pa je treba nekje začeti. V SAB smo naredili prvi korak in z vsemi deležniki dosegli konsenz, da je skrajšanje prehodnega obdobja nujno. Vsem, ki boste danes podprli zakonski predlog stranke SAB, se iskreno zahvaljujem in povem, da to ni naš zadnji predlog za izboljšanje statusa naših upokojencev. Verjamem, da bomo tudi pri drugih pomembnih stvareh za naše upokojence in upokojenke našli skupni jezik. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade. Gospa Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Imate besedo, izvolite. MATEJA Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Pred vami je predlog zakona, katerega osnovni namen je skrajšanje prehodnih obdobij za uveljavitev višjega odmernega odstotka za odmero pokojnine za moške in s tem hitrejše izenačenje odmernih odstotkov za oba spola. Predlog skrajšuje tudi prehodna obdobja za uveljavitev najnižje pokojnine, ki je zagotovljena zavarovancu, ki pridobi pravico do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, ter prehodna obdobja za uveljavitev najnižjega odmernega odstotka za invalidsko pokojnino in osnove za odmero vdovske pokojnine. Vlada je tekom zakonodajnega postopka že napovedala svojo podporo skrajšanju prehodnih obdobij, pri čemer je hkrati v svojem mnenju predlagala, naj se le-to s predlaganih treh let podaljša na štiri leta. Poslanci ste predlogu prisluhnili ter na pristojnem odboru sprejeli dopolnitve, zato Vlada ta del predloga podpira. Na pristojnem odboru so poslanci ponovno izpostavili tudi problematiko nizkih invalidskih pokojnin ter sprejeli dopolnitve k prvotnemu besedilu, na podlagi katerih bi se najnižje invalidske pokojnine dvignile na znesek, ki bi se v letošnjem letu določil v višini 41 % najnižje pokojninske osnove in se potem usklajeval na enak način kot pokojnine. Predlagana je bila ureditev, po kateri bi ta znesek najnižje pokojnine prejemali tako posamezniki, ki se šele bodo upokojili, kot tudi vsi prejemniki invalidske pokojnine ne glede na to, po katerem zakonu ter kdaj so se upokojili. Znesek invalidske pokojnine bi se letos določil v višini 388,54 evra in se torej precej približal osnovnemu znesku minimalnega dohodka. Ker gre v tem primeru za invalidske upokojence, katerih delovna zmožnost je praviloma omejena in niso več zmožni delati, Vlada tako rešitev podpira, saj je sorazmerna in ustrezna tako z vidika sistema kot tudi z vidika dolgoročne finančne vzdržnosti pokojninske blagajne. V drugem branju zakona ste poslanci podprli amandma Levice, ki bistveno in neustrezno posega v prvotni predlog. Vlada se strinja, da je treba nasloviti tematiko ustreznosti višine pokojnine, vendar pa ob tem poudarja, da je to treba urediti na način, ki bo ustrezen za vse upravičence pokojninskega sistema in ne zgolj za tiste, ki prejemajo najnižje pokojnine in ki so praviloma v sistem vplačevali najmanj prispevkov. Vlada zato ne more podpreti ureditve, s katero bi se vse pokojnine dvignile na znesek kratkotrajnih minimalnih življenjskih stroškov, torej na 442 evrov. S tako ureditvijo bi namreč v veliki meri razvrednotili plačilo prispevkov, ki so jih posamezniki plačevali v preteklosti, in upravičence poenotili do nesprejemljive mere. V enakem položaju bi bili posamezniki, ki so plačevali prispevke 15 let, in posamezniki, ki so jih plačevali skoraj še enkrat toliko časa, torej 30 let. Po drugi strani pa bi tudi posameznike, ki so 15 let plačevali prispevke od najnižje zavarovalne osnove, poenotili s posamezniki, ki so tekom aktivnosti plačevali bistveno višje prispevke. Predlagani dvig nesorazmerno ugodneje obravnava posameznike, ki so v sistem vplačevali najmanj ali pa najkrajši čas, česar zaradi ohranitve tako pomembnega družbenega sistema za vse generacije ni mogoče podpreti. Ne glede na to pa Vlada meni, da je predlog še mogoče popraviti na način, da bi bil z vidika samega sistema še sprejemljiv. Na tem mestu bi torej apelirali na poslance, da sprejmete amandma z vsebino, ki je bila sprejeta že na samem matičnem odboru, morebiti z nekaterimi izboljšavami, ki pa morajo slediti osnovnim načelom sistema ter biti sorazmerne ter pravične do vseh deležnikov sistema in ne zgolj do tistih, ki so vanj vlagali najmanj. Naj ob tem izpostavimo sklep Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dne 17. 3. 2021, v katerem so zastopani predstavniki deležnikov tega sistema. Sklep nasprotuje posegom v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na način, ki bi rušil temeljna načela, in predlaga, da se socialna politika rešuje v okviru drugega podsistema, predlog zakona pa preoblikuje na način, kot je bil sprejet na matičnem odboru. Zavoljo kompromisa bi bilo primerno podpreti spremembo ureditve zagotovljene višine pokojnine za tako imenovano polno pokojninsko dobo, če bi bila le-ta vzpostavljena na način, ki ne bi rušil temeljnih načel tega sistema. Osnovni namen ob uvedbi te ureditve v letu 2017 je bil, da se upokojencem, ki so v sistem vplačevali vsaj toliko, kot je predpisano za upokojitev pri najnižji starosti, zagotovi socialna varnost v znesku, ki je primerljiv znesku varstvenega dodatka. Ker trenutni znesek zagotovljene starostne in invalidske pokojnine za tako imenovano polno pokojninsko dobo v praksi za ženske že sedaj, za moške pa v bližnji prihodnosti ne bo več imel učinka, Vlada ne bo nasprotovala predlogu dviga te zagotovljene pokojnine na višji znesek, s čimer bo prisluhnila tudi Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki je v zakonodajnem postopku izrazila podporo takemu dvigu. Zato, da razlike med posamezniki kljub temu ne bi bile prevelike, pa Vlada poziva poslance k razumnemu dvigu tega zneska, ki ne bo prekomerno posegel v razmerje med posamezniki s tako imenovano polno pokojninsko dobo ter posamezniki, ki imajo lahko zgolj mesec ali pa dan dobe manj. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! V začetku marca je bilo k noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo danes obravnavamo, sprejeto dopolnilo Levice, s katerim bi starostna, predčasna in invalidska pokojnina znašala minimalno 442 evrov, zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo pa bi znašala 613 evrov. Takrat je bil poudarek predvsem na krajšanju prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka na 63,5 kar je tudi bil prvotni namen novele. Danes pa v ospredje prihajajo druge vsebine, ki odpirajo vprašanja zagotavljanja določene višine pokojnine kot socialne dimenzije. Odpira se tudi vprašanje smiselnosti povezave med višino pokojnine in vplačanimi prispevki. Ali je pravično, da za 15 let in za 30 let delovne dobe posamezniki dobijo enako pokojnino in ali se s to rešitvijo sploh še spodbuja daljšanje delovne dobe? V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo zato s koalicijskimi partnerji vložili dopolnilo, s katerim predlagamo, da bi zagotovljena pokojnina pri najnižji starosti znašala 620 evrov, najnižja predčasna in starostna pokojnina pa bi se določila v višini 29,5 procenta najnižje pokojninske osnove. Zavarovancem, ki so pridobili pravico do invalidske pokojnine, pa bi bila zagotovljena invalidska pokojnina v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41 procentov najnižje pokojninske osnove. Zagotovljena invalidska pokojnina bi se tako približala višini denarne socialne pomoči. Ta rešitev je bila določena že na obravnavi na matičnem odboru. Menimo, da je takšna rešitev ustrezna in jo zato predlagamo tudi v tretji obravnavi predloga zakona. Z besedilom, ki ga danes obravnavamo, bomo pokojninski zakon že devetič novelirali. Z vsemi dosedanjimi spremembami pokojninske zakonodaje, za katere se strinjamo, da so bile potrebne, se povečujejo tudi izdatki iz pokojninske blagajne, kar seveda veča pritisk na javne finance. Pa vendar, vse novelacije Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do sedaj so bile sprejete s široko politično podporo in z namenom, da spreminjamo oziroma popravljamo krivice za nazaj. Prav gotovo so te spremembe pomenile splošno izboljšanje materialnega položaja zavarovancev. Ena takih sprememb je tudi sprememba, ki jo danes obravnavamo in se nanaša na skrajšanje prehodnega obdobja. Ponovno poudarjamo, da smo se v koalicijskem sporazumu zavezali, da bomo že tako predolgo prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka na 63,5 procenta dosegli v štirih letih. S podporo noveli, ki je pred nami, želimo med drugim zagotoviti hitrejše – pa tudi z ugodnejšimi pogoji – upokojevanje tistih, ki imajo danes zelo nizke plače in se jim zaradi tega obetajo tudi nizke pokojnine. Prehodno obdobje za dosego višjega odmernega odstotka se s to novelo tako krajša s šestih na štiri leta za starostne pokojnine, najnižje pokojnine, invalidske ter vdovske in družinske pokojnine. Danes bomo naredili še en korak na poti k zagotavljanju pravičnejše ureditve predvsem za tiste, ki že tako težko živijo bodisi zaradi nizkih pokojnin bodisi zaradi prenizkih plač. Pa vendar ostaja problem nizkih pokojnin in nizkih plač problem, ki se mu moramo kot družba vedno znova posvečati in ga naslavljati tudi v drugih zakonih. V prihodnje bo potreben tudi razmislek o morebitnem drugačnem pokojninskem sistemu, ki že s sedanjimi številnimi spremembami dobiva drugačno podobo.

Dvig najnižjih pokojnin na 442 evrov mesečno in najnižjih pokojnin za polno dobo na 613 evrov je minimum minimuma, ki ga mora ta državni zbor sprejeti v naslavljanju revščine med upokojenci. Gre za dvige, vezane na kratkoročne in dolgoročne življenjske stroške. Zaradi teh dvigov nobeden od upokojencev ne bo obogatel, gre pa vendarle za ambiciozen poskus, da se z revščino upokojencev končno soočimo. Dviga bi koristila 138 tisoč se pravi več kot petini vseh upokojencev v tej državi, ki živijo v zelo hudi stiski. Najnižja pokojnina ta trenutek znaša 246 evrov. Gospe in gospodje, predstavljajte si, kako je preživeti mesec z 246 evri. Dviga pomenita v najboljšem primeru za tiste, ki so v najhujši socialni stiski, skoraj 200 evrov več, s katerimi bo lažje sešiti skupaj mesec. Gre za razliko med tem, ali se nekdo po paket Rdečega križa oglasi dvakrat na mesec ali enkrat na mesec, ali bo nekdo, neka starejša gospa, recimo, jedla za večerjo konzervo mačje hrane ali pa si bo lahko privoščila svež svež kruh iz trgovine s pašteto, ki je narejena po meri človeka. Kar nekaj nasprotovanja smo bili v Levici deležni, ko smo vložili ta amandma. Še več smo ga bili deležni, ko smo na prejšnji obravnavi k zakonu ta amandma uspešno potisnili skozi mlin Državnega zbora. Ključni argument proti temu, da se prednostno naslovi revščino upokojencev, kot to predlagamo, je, češ da mi levičarji rušimo pokojninski sistem, da je pokojninska blagajna v osnovi zavarovalnica. Gospe in gospodje, pokojninska blagajna ni zavarovalnica. Gre za solidarnostni sistem, navsezadnje ima javna blagajna smisel ravno in samo če je vanjo vgrajena močna socialna komponenta. Te socialne komponente si nismo izmislili v Levici, ta v resnici že obstaja, mi jo zgolj krepimo. Že sedaj proračun prispeva v pokojninsko blagajno več kot milijardo evrov, se pravi več kot petino sredstev, ki gredo za pokojnine. Zelo težko govorimo torej o zavarovalnici, če imamo opravka s tako velikim proračunskim transferjem. Prav tako je v zakonodajo že vpisana najnižja pokojnina za zagotovljeno dobo, mi jo zgolj dvigamo na 613 evrov, se pravi na raven dolgoročnih življenjskih stroškov, pa tudi najvišje pokojnine so že zamejene. Se pravi, neka zavarovalniška ideja, po kateri ti na stara leta iz blagajne dobiš toliko, kolikor si vanjo vplačal, že sedaj v resnici ne preživi srečanja z realnostjo, vendar pa je razporeditev pokojnin, kot je ukrojena trenutno, zelo krivična do tistih, ki s pokojninami ne morejo preživeti, pa naj so delali 40 let ali zgolj 15 let. Drugi argument, ki se pojavlja, so finančne posledice, ki bi jih naš dvig pustil na proračunu Republike Slovenije. Gre za 70 milijonov evrov vsako leto. To je drobiž, je pljunek v morje z vidika javnih financ. Za primerjavo si poglejmo samo aktualni predlog socialne kapice, ki ga je naštrikala vlada Janeza Janše, po katerem bodo javne finance pretežno, ravno pokojninska in zdravstvena blagajna, izgubile 150 milijonov evrov vsako leto. Se pravi več kot dvakrat toliko, kolikor zahteva spoprijem z revščino med upokojenci, kot ga predlagamo v Levici. Če ob tem tisoč 600 milijonov evrov, kolikor je šlo za reševanje kapitala v zakonih PKP, ali 780 milijonov evrov, kolikor Vlada namerava vreči skozi okno za nakupe nepotrebnega orožja, niti ne omenjam. Ampak ko pride do reševanja revežev, do reševanja stisk najrevnejših upokojencev, takrat pa so javne finance kar naenkrat problem, čeprav se sicer dela z njimi kot svinja z mehom, ko gre za podpiranje tujih vojaškoindustrijskih kompleksov ali domačih, že tako bogatih kapitalistov. Tretji argument nasprotovanja našemu dvigu pa pravi, da je razkorak med absolutno najnižjo pokojnino in med pokojnino za polno dobo prenizek. Sam mislim, da ta razkorak morda res lahko jemljemo kot prenizkega, ampak to samo pomeni, da moramo vse pokojnine popraviti navzgor, ne pa, da najnižje pokojnine še vedno puščamo globoko pod

Hvala za besedo. Sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je zelo dobrodošla in smo jo potrdili že v drugi obravnavi. Žal pa se je zgodilo, da je bil sprejet amandma Levice, ki ruši pokojninski sistem. Najnižja pokojnina naj se ne bi več odmerjala kot odstotek od najnižje osnove, temveč bi bila preprosto postavljena na znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki so trenutno izračunani na 442 evrov. Da je s tudi 442 evri težko preživeti, prav nihče ne dvomi, problem pa nastane, ko v okviru pokojninskega sistema želimo blažiti socialne stiske. Pokojninski sistem s tem še dodatno povečuje svojo socialno funkcijo, kar nikakor ni njegov namen. Pokojnina je individualna pravica iz dela, socialna pomoč, zaradi katere določamo minimalne življenjske stroške, pa je pravica družine in je odvisna od razpoložljivega dohodka vseh članov. Pokojnine se financirajo iz prispevkov bodočih upravičencev proporcionalno z dohodki iz dela in delno iz državnega proračuna po znižanju prispevkov delodajalcev, socialni transferji pa v celoti iz državnega proračuna. Populističen in za nepoznavalce sistema všečen predlog Levice je resen korak v demontažo veljavnega sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se ga predlagatelji sprejetega škodljivega amandmaja niti ne zavedajo. Dvig najnižje pokojnine na predlagano raven brez upoštevanja uveljavljenih pravil, ki pogojujejo višino odmerjenih pokojnin, je v popolnem nasprotju z načeli, na katerih veljavni sistem temelji. Višino pokojnine praviloma pogojujejo na eni strani plača oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani prispevki za to zavarovanje v določenem obdobju pred uveljavitvijo pravice do pokojnine, s pomočjo katerih se oblikuje pokojninska osnova, na drugi strani pa dolžina obdobja, prebitega v zavarovanju, ki ga izrazimo z določenim odstotkom. Višja plača ali zavarovalna osnova vpliva ne le na višje prispevke, temveč tudi na višjo pokojninsko osnovo, daljše obdobje, prebito v zavarovanju, pa na višji odstotek za odmero pokojnine. Posledice so jasne, višja pokojnina pri višji pokojninski osnovi in daljšem obdobju, prebitem v zavarovanju, in obratno, nižja pokojnina pri nižji pokojninski osnovi in krajšem obdobju zavarovanja. Razmerje znotraj sistema pomembno urejata najnižja in najvišja pokojninska osnova, ki sta določeni v zakonu. Njuno razmerje pa znaša ena proti štiri, zaradi česar imata v sistemu poseben značaj in funkcijo. Po amandmaju Levice bi vsi, ki bi prejemali pokojnino, dobili vsaj znesek kratkoročnih minimalnih stroškov oziroma 442 evrov ne glede na to, koliko delovne dobe imajo dejansko za sabo, tudi če so v vsem svojem življenju delali samo eno leto. To po našem mnenju ni pravično niti ljudi ne spodbuja k zaposlovanju in delu. S koalicijskimi amandmaji pa predlagamo, da tisti, ki so 40 let delali, garali in plačevali prispevke, prejmejo pokojnino v višini vsaj 620 evrov. Ta sprememba bi veljala za vse upokojence ne glede na to, kdaj in po kateri zakonodaji so se upokojili, torej velja tudi za nazaj. Prav je, da tisti, ki so 40 let plačevali v pokojninski sistem, iz njega po upokojitvi prejemajo dostojen znesek pokojnine, ki jim omogoča pokrivanje življenjskih stroškov. Če bodo sprejeti amandmaji, ki smo jih sopodpisali, bomo spremembo zakona v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Marko Bandelli. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi! Hvala za besedo. O demografskih spremembah in staranju prebivalstva, s katerimi se sooča Slovenija, je bilo ob obravnavi te novele zakona povedano veliko. Vsi se zavedamo, da so demografske spremembe neizogibne, kar pomeni, da jim moramo prilagoditi tudi obstoječe sisteme, zdravstvenega in socialnega, ki sta oba močno povezana tudi s pokojninsko blagajno. Za vzdržnost slednje je pomembno zagotoviti stabilen vir financiranja in del te rešitve bi lahko bila tudi ustanovitev demografskega sklada, ki bi v enem delu zagotavljal stabilen vir za dopolnilo financiranja pokojninske blagajne. Na tem mestu naj še enkrat poudarim, da se v SAB zavzemamo za ustanovitev demografskega sklada, ampak za tistega pravega, ki bo bodočim upokojencem resnično nudil možnost varne starosti. Kar predlaga Vlada, je vse kaj drugega kot skrb za upokojence. Sredstva sklada se bodo lahko porabila za veliko drugih namenov, ne le za pokojnine. Celotno državno premoženje pa se bo v enem zamahu preneslo na sklad in se bo lahko tudi z enim zamahom privatiziralo. Tega v SAB nikakor ne podpiramo. danes smo tukaj iz drugačnega razloga, danes je pred nami tretja in zadnja obravnava novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki smo jo v stranki SAB v zakonodajni postopek vložili že lansko poletje. Imela je dolgo pot, a na koncu je pomembno le to, da bomo s skupnimi močnimi uspeli. V stranki SAB se vse od ustanovitve stranke zavzemamo za to, da našim upokojencem zagotovimo dostojno življenje. Zavedamo se namreč, da so upokojenci s svojim delom naši družbi dali veliko in da so svoje za državo pošteno oddelali. Naša dolžnost je, da jim zagotovimo varno in dostojno starost, zavedamo se, da bo javnofinančna situacija zaradi trenda starajoče se družbe težka, vendar je naša naloga, da jo rešimo. V stranki SAB smo ponosni, da smo s svojim predlogom, s katerim skrajšujemo prehodno obdobje za odmero polnega odstotka za upokojitev s šestih let na štiri leta, uspeli prepričati tako Vlado kot tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Naš prvotni predlog je bil sicer skrajšanje prehodnega obdobja na samo tri leta, vendar je po usklajevanju v predlogu zakona ostalo skrajšanje na štiri leta, kar pomeni, da se prehodno obdobje do polne uveljavitve odmernega odstotka pri 63,5 dokončno uveljavi od 1. 1. 2023 dalje. Seveda bi bili v SAB bolj veseli takojšnje uveljavitve, a smo realni in se zavedamo javnofinančnih omejitev države. Kot sem že dejal, naraščajoče staranje prebivalstva odpira vrsto vprašanj, od vzdržnosti pokojninskega sistema, ureditve dolgotrajne oskrbe do dostopa do zdravstvenih storitev, obenem pa od nas terja učinkovito ukrepanje. Vseh teh vprašanj se ne da nasloviti z eno samo spremembo zakona, a smo začeli z več majhnimi koraki. Zato me veseli, da smo dosegli soglasje in da se našemu predlogu novele obeta velika podpora. V upanju na še kakšen skupen korak za dobro naših ljudi in države se tako v imenu stranke SAB ponovno zahvaljujem vsem, ki boste naš predlog podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državna sekretarka, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Prvotni namen predloga zakona je naslavljal skrajšanje prehodnega obdobja za izenačitev odmernega odstotka za moške zavarovance z odmernim odstotkom 63,5 odstotka, ki sicer že velja za ženske, in sicer s šestih na štiri leta. Gre za identično vsebino, ki smo jo v Desusu ob sprejemanju novele ZPIZ-2 v letu 2019 sami predlagali, vendar takrat ni bilo dovolj posluha za sprejetje. Tokrat predlog uživa podporo vseh poslank in poslancev. Tudi dodatna rešitev, ki je bila oblikovana na seji matičnega delovnega telesa in se nanaša na zagotovljeno invalidsko pokojnino, je bila deležna soglasne podpore. Dopolnilo, vloženo s strani Poslanske skupine Levica, ki prilagaja oblikovanje najnižje in zagotovljene pokojnine formulam določanja minimalnih življenjskih stroškov, je, kot smo videli, povzročilo nemalo medijskega pompa in seveda odzivov stroke na eni strani, in skušnjav na strani tistih, ki verjamejo in nasedajo na všečne vsebine. žalost se je večkrat izkazalo, da populizem ne samo v času volilnih kampanj, ampak tudi ob sprejemanju resnih državotvornih aktov, ne oziraje se na posledice takih in drugačnih parcialnih obljub in posegov v logično in pravično domišljene sisteme, kot je v tem primeru pokojninski, povzročil že dovolj škode in razdvaja javnost. Razumevanje našega pokojninskega sistema je sila težavno in za marsikaterega državljana to razumevanje temelji zgolj na krojenju prepričanj, ki izhajajo iz njegove konkretne osebne situacije. Dejstvo, ki ga ne smemo zanemariti, je, da je naš pokojninski sistem sam po sebi že dokaj solidarnostno zastavljen, in marsikdo na socialno noto, ki dopolnjuje zavarovalniški princip, rad pozabi oziroma je sploh ne vidi. V Poslanski skupini Desus smo v drugem branju na plenarnem zasedanju pri amandmaju, ki viša najnižjo zagotovljeno pokojnino, glasovali različno. Vseskozi pa si že prizadevamo, da se starostna pokojnina, ki odraža polno delovno dobo, se pravi 40 let, dvigne in doseže vsaj prag revščine. Slednje smo v naši stranki poskušali doseči v zadnjih dveh vladah, katerih člani smo bili. Dostojno preživetje jeseni življenja po 40 letih aktivnega dela je več kot zaželeno in zasluženo, je pravično in je človeško. V tem delu poslanci Poslanske skupine Desus nimamo nikakršnih težav, mi absolutno zagovarjamo in podpiramo takšno rešitev. Smo pa resda zaskrbljeni nad drugim delom vsebine, ki govori o dvigu najnižje pokojnine, ki se odmeri za obvezni 15-letni minimum zavarovalne dobe.

Po novem naj bi ta znašala 442 evrov, torej bi se dvignila za skoraj 200 evrov ali 80 %. 42 milijonov evrov bi bilo potrebno zagotoviti na letni ravni tistim, ki so v svojem življenju oddelali in v pokojninsko blagajno vplačevali zgolj 15 let. V višini 442 evrov, se pravi isto, kot je zdaj predlagano, je odmerjena pokojnina v letošnjem letu tudi tistim, ki so v povprečju delali in plačevali prispevke 30 let. Torej, popolnoma vseeno bi bilo, ali nekdo dela 15 let ali 30 let, izkupiček pokojnine bi bil na koncu enak. Po pojasnilih Zpiza socialni korektiv v znesku tako določene najnižje pokojnine v višini minimalnih življenjskih stroškov predstavlja že več kot polovico zneska, zato ne moremo več govoriti o pokojninah, ampak o socialnem transferju. Če primerjamo 15 let zavarovalne dobe s polno predpisano dobo za starostno pokojnino, pa je jasno, da povzročimo tudi hudo krivico vsem tistim, ki so garali 40 let, saj bi slednji imeli za 25 let dobe več samo 170 evrov višjo pokojnino od teh, ki so v pokojninsko blagajno prispevali le 15 let. Takšno poseganje v pokojninske sisteme je nevarno početje, pomeni zavajanje, ogroža zaupanje ljudi v pokojninski sistem, je hudo zanikanje vrednosti dela, negira medgeneracijsko pogodbo ter neupravičeno obremenjuje pokojninsko blagajno. V Poslanski skupini Desus ne moremo podpreti in zagovarjati te anomalije, ki do konca ruši pokojninski sistem. Pokojnina je ekonomska kategorija, in če želimo reševati problem nizkih pokojnin, pokojninski zakon ni in ne more biti pravi naslov za reševanje teh problemov. Temu je namreč namenjena socialna politika. Vsled navedenega smo sopodpisniki in podporniki amandmajev, ki razumneje urejajo posamezna razmerja med upokojenci. Zagotovljeno pokojnino dvigamo nad prag revščine, to je na 620 evrov, najnižjo pokojnino pa dvigujemo skoraj na 280 evrov. Mislim, da bo ta

Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani! Slovenski upokojenci so skozi svoje življenje vplačevali v pokojninsko blagajno in gradili našo domovino. Do svojih najstarejših rojakov moramo imeti najvišje spoštovanje in hvaležnost, saj so oni tisti, ki so premagovali ovire, s katerimi se mnogi od nas nikoli ne bomo srečevali. Najstarejši državljani naše domovine si zaslužijo v zadnjem obdobju življenja, da jim kot narod damo nekaj nazaj, to, kar so oni dali nam in naši državi. V svojem zadnjem življenjskem obdobju si zaslužijo uživati ne samo dostojno, ampak tudi prijetno življenje, saj so se nekateri izmed njih v osamosvojitvi za našo domovino tudi borili. Povišanje odmernega odstotka je zagotovo pravi korak v to smer, prav tako pa tudi skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev. Pokojninski sistem mora temeljiti na pravičnosti, predvsem pa solidarnosti znotraj države, kar je ena izmed najvišjih moralnih vrednot vsakega naroda. Slovenska politika, ne glede na to, ali prihaja iz desne ali iz leve politične sfere, bi morala pri tematiki slovenskih upokojencev absolutno stopiti skupaj. Tega, da pri naših najstarejših rojakih sploh prihaja do tveganja revščine, Slovenci kot narod ne bi smeli niti dopustiti. Na drugi strani pa financiramo prišleke iz tujine, ki v preteklosti nikakor niso prispevali h gradnji naše domovine, v prihodnosti pa je tudi ne bodo pripomogli izboljšati. Slovenci se moramo v prihodnje vprašati, kdo si bolj zasluži denar iz državnega proračuna in kdo si ga bolj zasluži v prihodnosti – očetje in matere našega naroda, ki so Slovenijo ustvarjali, brez katerih ne bi bilo niti nas niti naše domovine, ali tujci, ki jo bodo uničevali? Mislim, da je odgovor na to vprašanje za vsakega, ki se z vsaj kančkom morale vpraša o pravičnosti in morali, jasen. Kljub temu da nikakor ne podpiramo, da nikakor ne podpiramo, da bi naši najstarejši rojaki živeli pod pragom revščine, pa ne moremo pristati na to, da bi se zaradi določenih špekulantov zlorabljal pokojninski sistem. Če bi po nekaterih predlogih povečali najnižjo pokojnino, pri kateri bi razlika med 15. in 40. letom delovne dobe znašala le 171 evrov, bi s tem porušili pokojninski sistem, poleg tega pa bi prihajalo tudi do špekulacij in zlorab sistema. To so populistični predlogi izključno za nabiranje političnih točk pri volilni bazi, ki ne temeljijo na matematični realnosti pokojninskega sistema. Slovenski nacionalni stranki absolutno podpiramo predloge, ki bodo izboljšali življenjske razmere naših najstarejših sonarodnjakov, vendar na urejen način, pri katerem ne bo prihajalo do zlorab sistema. Za slovenske upokojence, ki živijo v izjemno slabih življenjskih pogojih, moramo absolutno poskrbeti. Poskrbeti pa moramo preko socialnega sistema, ki ga tako velikodušno raje uporabljamo za vse druge, razen za naše najstarejše sonarodnjake. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani navzoči! Položaj slovenskih upokojencev se je pod okriljem levih vlad iz leta v leto poslabševal. Nerazumno dejstvo, glede na to, da v slovenskem političnem prostoru praktično ni stranke, ki se ne bi, če ne drugače vsaj v času volitev, zavzemala za boljši položaj upokojencev. Bilo je torej veliko obljub, ki pa se tekom vseh teh let niso pretvorile v dejanja. Vsi vemo, da se od obljub pač ne da živeti. S predlaganimi koalicijskimi spremembami pokojninskega zakona zato danes rešujemo stiske upokojencev, ki so bili dolga leta pod prevlado vaših vlad vedno znova pozabljeni. Dejstvo je, da smo v Slovenski demokratski stranki tudi že v tem mandatu večkrat poskušali reševati njihov resnično nezavidljiv položaj. Žal smo bili tudi pod vašo vlado, Marjana Šarca, kot takrat še opozicijska stranka vedno znova preglasovani. Danes kot stranka koalicije s predlaganimi amandmaji zasledujemo dva cilja, in sicer dvig pokojnin ob še naprej vzdržni pokojninski blagajni. Z amandmaji zato predlagamo, prvič, dvig najnižjih pokojnin na 29,5 % najnižje pokojninske osnove, kar pomeni, da se bodo najnižje pokojnine povišale za od 20 do 50 evrov oziroma bo v znesku najnižja pokojnina po sprejetem predlogu znašala slabih 280 evrov. Kot drugič predlagamo dvig najnižjih invalidskih pokojnin na 41 % najnižje pokojninske osnove, kar v znesku pomeni približno 390 evrov, in kot tretjič se s koalicijskim amandmajem predlaga tudi dvig vseh pokojnin za polnih 40 let delovne dobe, in sicer s 581 na 620 evrov. To so predlogi, s katerimi se tako zagotavlja izboljšanje socialne varnosti najranljivejšim skupinam znotraj pokojninskega sistema kot preprečuje diskriminatorna ureditev iz predloga opozicije. Tako kot danes se velikokrat ob obravnavanju sprememb pokojninskega zakona srečujemo s sicer všečnimi, a škodljivimi predlogi, ki z ničemer ne rešujejo krivičnih razmerij med upokojenci in še manj finančne vzdržnosti pokojninskega sistema. Zato, spoštovani kolegi iz opozicije, kako pravičen in pošten je vaš predlog, s katerim bi nekdo, ki je delal 15 let, prejemal enako pokojnino kot tisti, ki je v pokojninsko blagajno vplačeval skoraj 30 let? svojim predlogom ste popolnoma razvrednotili tudi vse tiste, ki so v pokojninsko blagajno vplačevali polnih 40 let, saj bi po vašem predlogu ti upokojenci imeli pokojnino zgolj 170 evrov višjo od tistih, ki imajo danes le 15 let pokojninske osnove. V Slovenski demokratski stranki zato znova poudarjamo: pokojnina ni privilegij in ni socialni transfer, je zaslužen prihodek za preteklo delo upokojenca in je odvisna od dolžine in višine vplačanih prispevkov posameznika v pokojninsko blagajno. Tega pa bi se morali zavedati tako tisti, ki ob prevzemu politične oblasti kaj hitro pozabite na svoje predvolilne obljube o popravku krivic upokojencem, kakor tudi tisti, ki s svojimi populističnimi predlogi rušite temelje in dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Spoštovani, v Slovenski demokratski stranki tudi tokrat, ko smo v Vladi, svoje obljube izpolnimo. Tako smo pod to vlado že popravili krivice več kot 56 tisoč ljudem, ki se jim doba dokupa ni priznala, pa čeprav so jo po takrat veljavnih predpisih pošteno plačali. Popravili smo krivce kmečkim zavarovancem, ki se jim višina pokojnine ni priznala glede na višino vplačanih prispevkov. Ta dva predloga takrat pod vašo vlado nista dobila potrebne podpore. In če je torej pod vašo vlado, Marjana Šarca, veljalo, da nekdo, ki ne dela in nima niti enega dneva delovne dobe, lahko dobi več kot 400 evrov socialne pomoči, tistemu, ki zaradi svoje starosti ali invalidnosti ne more več delati, pa tega socialnega minimuma niste želeli zagotoviti, danes ta vlada sliši in razume stiske upokojencev ter rešuje njihov položaj. Hvala. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Danes imamo na mizi novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je prvotno predvidevala skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev višjega odmernega odstotka za odmero pokojnine s šestih na štiri leta. Po sprejetih dopolnilih v drugem branju bomo danes odločali tudi o spremembi ureditve najnižje invalidske pokojnine. Vlada Marjana Šarca je na pokojninskem in invalidskem področju sprejela kar nekaj ukrepov, s katerimi smo pripomogli k izboljšanju zatečenega stanja na pokojninskem področju, ki smo ga prevzeli ob nastopu funkcije, ukrepov pa smo se lotevali premišljeno. Spremembe pokojninske zakonodaje smo pripravili v okviru socialnega dialoga odgovorno in preudarno, z resnimi in premišljenimi ukrepi, ki so se izkazali za potrebne in finančno vzdržne. Konec leta 2019 smo tako uredili postopni dvig odmerne lestvice za izračun pokojninske dobe pri 40 letih pokojninske dobe tako za ženske kot moške v višini 63,5 %, s čimer smo zagotovili višje pokojnine, v povprečju za od 5 % do 15 %. S ciljem podaljševanja delovne aktivnosti in dviga dejanske upokojitvene starosti ob zavedanju, da morajo biti spremembe pokojninskega sistema uvedene postopoma, smo predlagali šestletno prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka. Pomembne novosti takratne novele zakona so bile še: višji odmerni odstotek v primeru odmere invalidske pokojnine za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni; nova najnižja odmera invalidske pokojnine zavarovancem, ki so postali invalidi pred dopolnitvijo 65. leta starosti; ureditev dvojnega statusa upokojencev; dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 % na račun skrbi za otroka; zvišanje najnižje osnove za odmero vdovske in družinske pokojnine. Dvignili smo tudi sredstva za letni dodatek oziroma regres upokojencev. Višje pokojnine so bile tudi zaradi letnega usklajevanja. Trditve, da vlada Marjana Šarca ni imela posluha za ukrepanje na pokojninskem področju, so neutemeljene. Po današnjem predlogu se bo višji odmerni odstotek uveljavil v štirih letih. Glede na to, da je takšen predlog podprla tudi Vlada, v Listi Marjana Šarca verjamemo, da je takšen ukrep premišljen in finančno vzdržen, zaradi česar ga bomo podprli. Hvala lepa. Kot zadnje bo predstavljeno stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, predstavil ga bo Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Za večino upokojencev so pokojnine glavni vir dohodka. Da bodo pokojnine še vedno ostale ustrezne in da bodo zagotavljale dostojen življenjski standard v starosti tudi v prihodnje, moramo zagotoviti vzdržen pokojninski sistem, ki bo temeljil na vplačanih prispevkih in medgeneracijski solidarnosti. Za večino posameznikov upokojitev pomeni zmanjšanje dohodka in za nekatere celo tveganje za revščino v starosti. To še posebej velja za Slovenijo, saj spadamo med države, kjer so pokojnine glede na višino prejemkov pred upokojitvijo občutno nižje kot v povprečju Evropske unije. Tveganju pred revščino so še posebej izpostavljene samske starejše ženske. Kljub temu menimo, da bi bilo ustrezneje, če bi za upokojence, ki prejemajo nizke pokojnine in so finančno najbolj ogroženi, poskrbeli preko različnih socialnih transferjev, kot je na primer varstveni dodatek, ter da bi čim manj reševali socialne stiske upokojencev preko pokojninskega sistema. Slovenski pokojninski sistem namreč temelji na načelu socialnega zavarovanja, kar pomeni, da so tako pravice kot višina pokojnine odvisne od obdobja vplačevanja prispevkov in njihove višine. To pomeni, da kljub vsem svojim slabostim sledi načelu: več vplačaš, več prejemaš. Poleg tega pa pokojninski sistem temelji tudi na medgeneracijski solidarnosti, na podlagi katere generacije, ki trenutno plačujejo prispevke, upravičeno pričakujejo, da bodo ob izpolnitvi pogojev za upokojitev prejemale pokojnine v višini, ki jim bodo omogočile ohranitev njihovega življenjskega standarda. Zato se moramo, spoštovane kolegice in kolegi, zavedati, da je v pravi solidarnosti treba tudi prispevati, ne le prejemati. Že v predstavitvi stališča pri drugi obravnavi predlagane spremembe zakona smo povedali, da podpiramo skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev višjega odstotka za odmero starostne, invalidske in vdovske pokojnine s šestih na štiri leta. Prav tako smo podprli določilo, ki bo zagotovilo najnižjo višino invalidske pokojnine. Predlagane spremembe pokojninskega zakona še vedno podpiramo, ker bodo zagotovile dostojnejši življenjski standard bodočim upokojencem ter hitreje izenačile položaj moških in žensk pri višini odmerne stopnje ob upokojitvi. Pri tem pa ponovno pozivamo, da se v prihodnje izogibamo parcialnim in hitrim spremembam pokojninskega sistema brez resne in široke javne razprave s socialnimi partnerji in z vsemi deležniki v pokojninskem sistemu. Takšne rokohitrske spremembe tako pomembnega sistema, kot je pokojninski, lahko hitro povzročijo nove krivice ali ustvarijo nove neenakosti znotraj iste skupine upravičencev. Ogrozijo lahko tudi dolgoročno vzdržnost sistema in porušijo že tako krhko medgeneracijsko in družbeno solidarnost. Če bomo s parcialnimi spremembami nadaljevali s takšnim tempom, kot to počnemo sedaj, se nam lahko hitro zgodi, da bomo na koncu vsi zavarovanci iz prvega pokojninskega stebra upravičeni zgolj do minimalne univerzalne pokojnine. Na drugi strani pa si bomo morali višjo pokojnino zagotoviti z dodatnim pokojninskim varčevanjem. Čas je, da ponovno opravimo temeljito analizo in premislek o našem pokojninskem sistemu, ki naj upošteva tudi vse dosedanje dosedanje posamezne spremembe pokojninskega zakona, ponudi predloge za odpravo morebitnih krivic ter predlaga rešitve za široko javno razpravo o potrebnih ukrepih in spremembah pokojninskega sistema, ki bodo zagotavljale stabilnost pokojninske blagajne in medgeneracijsko solidarnost tudi v prihodnje. Hvala. lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih.

in ker je tudi amandma Poslanske skupine Levica k 2. členu vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 4.a in 4.b členu, bomo o amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo dajem 2., 4.a in 4.b člen ter tri amandmaje poslanskih skupin SDS, SMC, NSi in Desus in tri amandmaje Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Prosim za prijavo.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Če pogledamo malce širše na sam zakon in vsebino, ki je pred nami, naj rečem, da je bila skrb za starejše in za upokojence nedvomno vedno ena izmed prioritet te vlade, kar se kaže v različnih dejanjih. Moramo se zavedati, da smo vsi skupaj v izjemno zahtevnem času. Veste, kaj se dogaja na zdravstvenem področju, zagotovo smo vsi skupaj že malce utrujeni od vsega, ampak dejstvo je, da se je v tem času poskrbelo za mnoge, in poskrbelo se je tudi za upokojence, ki so, če pogledamo samo solidarnostni dodatek, dobili dvakrat od 130 do 300 evrov, odvisno od višine pokojnine. Pristojni ministrstvi, tako Ministrstvo za zdravje kot tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delata na končnem sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi. Vemo, da se ta zgodba vleče že zelo dolgo kot jara kača, da se je veliko vlagalo v neke študije na tem področju, potem pa se ni premaknilo od točke A do točke B. No, danes se to premika in upam, da bomo počasi vendarle imeli tudi zakon o dolgotrajni oskrbi v Državnem zboru. In tretja točka je zagotovo oblikovanje demografskega sklada. sklada. Preden grem na same amandmaje, mi dovolite, da povem tudi naslednje. Mi smo v preteklosti že večkrat predlagali mnoge dobre rešitve za upokojence. Govorim o Slovenski demokratski stranki. Se pravi, da smo ves čas zaznavali stiske upokojencev in smo jih tudi želeli reševati. Moram pa reči, da smo bili vedno znova zavrnjeni s strani takratne koalicije. Predlagali smo dvig minimalne pokojnine za starostne in invalidske upokojence, sploh kar zadeva invalidske pokojnine, smo jih predlagali že večkrat in končno se ta stvar sedaj rešuje. Jaz sem zelo zadovoljna, da je to tako, torej najnižje invalidske pokojnine nekako zvišujemo na raven, recimo temu, socialne pomoči. pomoči. Mi smo tudi v preteklosti predlagali dvig odmernega odstotka, pa ste bili vedno proti temu, mislim, da tudi v stranki SAB. No, zdaj se stvari spreminjajo. Potem smo predlagali, da se v pokojninsko dobo upošteva tudi dokupljena doba, tudi tukaj ste bili proti. Zavarovanci, ki so pokojninsko dobo dokupili, so bili torej v neenakem položaju s tistimi, ki se jim je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Zato smo to že takrat urejali, bili ste proti. No, danes smo to In kot je bilo že prej omenjeno v stališču Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, v preteklosti smo že predlagali, da se odpravi diskriminacija kmečkih zavarovancev. Tudi to smo popravili. popravili. Tukaj je šlo nedvomno za diskirminatornost, kajti nekdanji kmečki zavarovanci so plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, potem ko so se upokojili, pa so jim priznali le ožji obseg pravic in s tem tudi manjšo odmero pokojnine.

za opozorilo. Če gremo na same amandmaje. V koaliciji smo pripravili amandmaje, ki dvigujejo višino zagotovljene pokojnine s 581 evrov na 620 evrov. To je znesek, ki v letošnjem letu predstavlja 65,42 % najnižje pokojninske osnove. Upam, da bo takšen amandma tudi sprejet, oziroma verjamem, da bo. Potem smo amandmajem zagotovili, da se ponovno vzpostavlja najnižjo višino invalidske pokojnine, kot je bila že sprejeta na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide. To pomeni, da najnižje invalidske pokojnine zvišujemo na 41 na 41 % najnižje pokojninske osnove. Že prej je bilo lepo povedano, da to predstavlja približno 389 In še tretja stvar, ki jo znotraj teh amandmajev predlagamo, je to, da se bo najnižja pokojnina v letošnjem letu določila v znesku 29,5 % najnižje pokojninske osnove, kar znaša natančno 279,56 evra. V Slovenski demokratski stranski nedvomno izboljšujemo položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami, položaj invalidskih upokojencev in seveda tudi upokojencev na splošno, saj bi sicer ta znesek 29,5 % dosegli bistveno kasneje. Podprla bom tako naše amandmaje kot potem tudi zakon. Zagotovo bomo še naprej delali v smeri, da čim bolj izboljšamo kvaliteto naših sodržavljanov, upokojencev, in bomo seveda še vedno delali v skrbi za starejše. Najlepša hvala.

Namesto da bi jim bili hvaležni in bili ponosni nanje, iščemo njihove napake in skrajno ponižujoče govorimo o njihovem času, čeprav so nam dejansko pustili zelo veliko – zgrajeno državo z vso potrebno infrastrukturo, bolnišnice, univerze, solidno delujoče gospodarstvo, finančne institucije, dobre banke, dobre zavarovalnice, in tudi z dokaj zgledno stopnjo pluralizma za tisti prejšnji

z nizkimi plačami so se odrekali v dobro bodočim generacijam in prišli smo v to Slovenijo z 20-procentno

Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Veste, kaj je bilo najhujše prej poslušati v razlagi oziroma stališču predstavnice Vlade? Ko je govorila o tistih najrevnejših oziroma najšibkejših v naši družbi. To so upokojenke upokojenke in upokojenci, ki dobivajo te mizerne pokojnine, recimo 240 evrov, 250 evrov, in dejansko ne da živijo na robu, oni živijo pod robom. Dejansko živijo in tolčejo revščino. Te zgodbe sploh tisti, ki delamo dosti na terenu, poslušamo dnevno. Človek da ga ne bi globoko prizadelo oziroma da se ne bi tudi čustveno odzval na primere, ko srečaš starejše oziroma upokojenke in upokojence, ki životarijo – dejansko ne živijo, životarijo s temi pokojninami in dejansko želijo samo to, da bi lahko šli v trgovino brez pomisleka, ali bodo imeli naslednji dan dovolj za plačilo vode, elektrike in ostalih računov.

dejansko v Državnem zboru že toliko let oziroma tudi toliko mandatov, da te zadeve, o katerih se danes pogovarjamo, sploh ne bi smele biti

ki životarijo s temi pokojninami, ki jih dobijo. In kar je najbolj grozno v tem primeru, ljudje se ne zavedate oziroma se ne zavedajo, da ogromno teh ekstremno nizkih pokojnin dobivajo čistilke oziroma storitveno osebje, ki je delalo tudi 30, 40 let, recimo tudi na terenu. V takem primeru je treba tudi

Pa se moramo, zato ker je to treba urediti. Nujno je potrebno dvigniti najnižje pokojnine, ki so res pod pragom, ne pod pragom revščine, pod pragom preživetja, golega preživetja.

Vem, da je bil upor na vseh frontah, kar je dejansko nerazumljivo. Moram priznati, da zadnje čase počasi že obupujem in nad Državnim zborom in nad državo. Ko govorimo o tistih najšibkejših in najrevnejših v naši družbi, se stalno kregamo okrog njih, nikoli se pa ne pogovarjamo o tistih, ki dobijo največ oziroma ki imajo največ, kako njih primerno in pravilno obdavčiti, da bi tudi pravilno vračali državi oziroma družbi.

ker se ne želijo izpostaviti, da so revni. Lahko vam povem iz izkušenj s terena, da ti ljudje, ki imajo najmanj, po navadi nič ne povedo, za nič ne prosijo, ker jih je najbolj sram. ker jih je najbolj sram. Mi bomo njihov glas, jaz sem njihov glas in s tem, ko boste podprli ta amandma, boste tudi vi postali njihov glas tukaj v Državnem zboru. Da ne boste samo govorili, da se zavzemate za, imate danes idealno šanso, da se res zavzamete za tiste, ki so res potrebni vaše pomoči.

v obdelavi ali v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Že kar nekaj novel je bilo na ta zakon vloženih, danes se predlagatelji – bom rekel, pravzaprav ni pomembno, kdo so predlagatelji – večina, tudi koalicija pridružujejo in podpirajo predlog zakona, smo ga pa seveda tudi primerno zamandmirali. Gre torej za to, da se izboljšuje finančni položaj in s tem socialni položaj upokojencev, ta težka situacija, s katero se določeni sloji in upokojenci že spopadajo. Vsi imamo seveda v mislih tudi tiste, ki bodo to še postali.

ki so v tem trenutku pridno zaposleni in bodo na neki način prišli do nekega ugodnega statusa na stara leta z vsemi temi popravki, da bodo lahko kulturno preživeli. Če se dotaknem tega, smo v Slovenski demokratski stranki na neki način slišali te stiske upokojencev in njihove prošnje po bolj pravičnem pokojninskem in socialnem sistemu in potem tudi z amandmaji dodali k zakonu določene predloge tako, da se bo odmerni odstotek povečal, in to v določenem prehodnem obdobju, kar bo sedaj štiri leta. leta. Z amandmaji poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke in koalicije smo tudi dvignili najnižje invalidske pokojnine. Pomembna je določba, da se invalidska pokojnina, ki je nižja od zagotovljenega zneska, določi kot minimalni znesek, skupni 383 evrov, ki se približuje socialni pomoči. K tem amandmajem Levice k 39. členu.

Zpiz se je na našem odboru strinjal s tem, da je potrebno nekaj narediti, in če je tukaj politični konsenz, zakaj pa ne. Ampak oba pa sta opozorila na to, da

obdobju. Lahko bi bili všečni, kot so ti amandmaji Levice, ampak nagibajo se bolj kot ne k temu, da bi se ne glede na vplačane prispevke določile minimalne pokojnine na osnovi minimalnih življenjskih stroškov. Če se dotaknem tega, mene bi lahko prepričali, da bi ljudem dali najnižjo pokojnino ali da bi tisti, ki imajo za sabo 15 ali 20 let dela, dobili vsaj 420 evrov, ampak potem moramo tistim, ki pa imajo

Kot smo slišali, je bil prvotni cilj oziroma glavni namen tega zakona skrajšanje prehodnega obdobja za moške, torej da tudi oni čim prej, tako kot ženske, pridejo na teh 63,5 % pokojnine, in to prehodno obdobje skrajšujemo s šest na štiri leta.

za kar smo v koaliciji tudi vložili amandma in to višino določili na najmanj 41 % pokojninske osnove, kar znaša nekje 390 evrov. Potem pa je bil, kot vemo, na prejšnji plenarni seji izglasovan tudi populistični amandma Levice, s katerim lahko sesujemo naš celotni pokojninski sistem. Zato smo bili primorani v koaliciji vložiti nove amandmaje. In sicer, strinjamo se oziroma tudi sama se popolnoma strinjam, da kdor je delal polna leta – torej da je delal 40 polnih let ali pa ženske v preteklih letih 38, 39, kolikor je pač znašala njihova polna doba – mora prejemati pokojnino, višjo od varstvenega dodatka in tudi od praga revščine. Zato predlagamo dvig zajamčene pokojnine za polno delovno dobo na višino 620 evrov.

pozitivna razlika za tiste, ki so delali 40 let, da dobijo torej več, kot znaša varstveni dodatek, da jim po 40 letih dela ni treba iti vlagat vloge na center za socialno delo. delo. Kot drugo. Ponovno vračamo tudi najnižjo invalidsko pokojnino na prejšnjič že določenih 41 % pokojninske osnove, kot sem rekla, to znaša 390 evrov. Tukaj želim pojasniti, da je že pri samem izračunu pokojninske osnove oziroma invalidske pokojnine zajet solidarnostni dodatek oziroma ta socialna komponenta. Kajti vsem, ki se invalidsko upokojijo, od dneva, ko nastopi invalidnost prve kategorije, prištejejo fiktivna delovna leta; do starosti 60 let dve tretjini teh let, od starosti od 60 do 65 let pa polovico teh let. Se pravi, ta leta se jim prištejejo, kot da bi delali, tako da je pri invalidskih pokojninah ta solidarnostni ali pa socialni moment v bistvu že vključen. Glede najnižjih pokojnin pa se seveda ne moremo strinjati, da se kar vse dvignejo na 442 evrov, kot je bil izglasovan prejšnjič amandma Levice, saj to poruši vsa razmerja glede vplačil. Kot smo danes že slišali, bi tisti, ki bi vplačevali 15 let, imeli enako pokojnino kot tisti, ki bi vplačevali 29 let. Potem bodo dejansko vsi po 15 letih nehali vplačevati in bodo raje varčevali za sebe drugje in vprašanje je, koliko bomo potem zbrali v pokojninsko blagajno. Tudi ni prav, da se potem enači tiste, ki so plačevali ožji obseg, ker tukaj so prispevki zelo nizki, precej nizki, tudi teh ne moremo enačiti z ostalimi, kajti zavestno so izbrali takšen obseg zavarovanja. Še enkrat želim poudariti to, kar poudarja tudi Zpiz, navsezadnje tudi ZDUS: pokojninska blagajna ni socialna blagajna. Mi lahko pomagamo upokojencem na kakšen drug način – in jim tudi pomagamo preko socialnih transferjev, varstvenih dodatkov – ampak pokojninska blagajna ni socialna blagajna. Ravno zaradi tega je bil že leta 2012 varstveni dodatek izvzet, izključen iz pokojninske blagajne, torej ga ne izplačuje Zpiz, ampak ga izplačujejo centri za socialno delo. Je pa bil že takrat varstveni dodatek dejansko neka socialna komponenta, ker se je izplačeval odvisno od dohodkov družinskih članov in tudi od dolžine vplačanih prispevkov. Ta socialna komponenta se je prenesla torej na na CSD-je, centre za socialno delo, že leta 2012, ker je takrat bil cilj pokojninske blagajne, da se očisti nevplačanih prispevkov. Danes smo že slišali in še enkrat poudarjam, da se s spremembo, ki jo je predlagala Levica, z amandmajem, ne strinja ne Svet Zpiza in tudi ne Zveza društev upokojencev, kajti šlo bi za rušenje temeljnih načel pokojninskega sistema. In kot rečeno, socialna problematika se ne more reševati v sistemu obveznega in pokojninskega zavarovanja, kajti temelji predvsem na višini na višini in dolžini vplačanih prispevkov. Ima vgrajene tudi določene solidarnostne note, ampak te ne morejo biti večinski del, torej presegati ostalih komponent, ki so vezane na višino in dolžino vplačanih prispevkov. Zato tudi z našim amandmajem, koalicije in stranke Desus, popravljamo najnižjo pokojnino, in sicer na 29,5 %.

Pomembno je tudi to, da so v teh 280 evrov vključeni tudi vsi tisti, ki so vplačevali prispevke za ožji obseg. Torej, tudi vsi tisti bodo dobili najmanj ta znesek. Nikakor pa ni možno, da bi vsem tistim, ki so vplačevali za ožji obseg, potem lahko dali kar 440 evrov pokojnine. Zelo pomembno, kar moram poudariti in povedati, je tudi to, kar urejamo s temi amandmaji, in sicer je vezano na družinske in vdovske pokojnine.

– družinske in vdovske pokojnine niso obračunavale od tega zneska, torej od zajamčene pokojnine, ampak od dejanske pokojnine teh upravičencev oziroma umrlih in so dejansko bile družinske in vdovske pokojnine precej nižje, ker se niso od zajamčene. To tudi sedaj urejamo s temi amandmaji. Res pa je, da je tukaj za naprej, ni bilo možno urediti za nazaj. Za naprej bo potem tudi urejeno, da se bodo družinske in vdovske pokojnine obračunale od zajamčene pokojnine in da se bo najnižja pokojnina nanašala tudi na njih, se pravi, da potem tudi družinska pa vdovska pokojnina ne bo mogla biti nižja od teh 280 evrov, kar se mi zdi tudi eden od zelo dobrih dogovorov, kar jih je bilo možno znotraj vsega tega sistema doseči. Glede na vse povedano bom podprla amandmaje koalicijskih strank in Desusa, ker so pravični in tudi vzdržni. Hvala.

koalicijske plus Desus amandmaje, ki režejo pridobitev, izborjeno na prejšnji obravnavi, to je, da se najnižje pokojnine absolutno dvignejo na 442 evrov in najnižje pokojnine za polno dobo na 613 evrov, kot smo predložili amandma v Levici. Bom rekel, na srečo Vlada, koalicija v tem svojem posegu ni tako groba, kot bi lahko bila. Očitno je javni pritisk zalegel do te mere, da se ne bodo zrezale kar vse pridobitve, ostala bo recimo pokojnine za polno dobo, ampak se zgolj delno posega. Žal pa ravno na tistih točkah, kjer je stiska upokojencev najhujša. Ravno odprava revščine je bilo glavno vodilo, ki nas je v Levici gnalo k pripravi tega amandmaja. Navsezadnje je dvig pokojnin na to dvojno dno, na 442 evrov oziroma 613 evrov, tudi naša programska točka. Če nadaljujem s primerjavo tega, kar predlagamo mi, in tega, kar zdaj dela Vlada. Vlada oziroma njena koalicija pravi, da se pokojnina za polno dobo dvigne na 620 evrov, kar je načeloma okej, me pa moti dejstvo, da ne gre za nikakršen sistemski ali sistematični poseg, tako kot mi vežemo dolgoročne življenjske stroške na znesek minimalne pokojnine za polno dobo. Dviga se tudi odstotek pri invalidskih pokojninah, hkrati bodo pa najkrajšo, kot sem že izpostavil, potegnili reveži. Tistim, ki smo jim na prejšnji obravnavi zagotovili 442 evrov najnižje pokojnine kot pokojninsko dno, bodo na današnji obravnavi z glasovalnim strojem poskusili poslanke in poslanci koalicije vzeti 160 evrov. 160 evrov, gospe in gospodje, boste šli jemat revežem, ki že tako nimajo nič. 246 evrov znaša najnižja pokojnina v državi. Veste, kdo jo prejema? Ne neki goljufi in špekulanti, kot to poskušate prikazati, prejemajo jo starejše samske ženske, še posebej kakšne kmetice, ki so delale doma v gospodinjstvu na kmetiji celo svoje življenje. Zaradi tega se potem v pokojninski blagajni tudi ne prikazuje njihovo delo kot nekaj, kar bi bilo potrebno nagraditi oziroma zavarovati za časa starosti, in vse, kar jih čaka na stara leta, je revščina. Tako mizerne pokojnine prejemajo tudi invalidi. To so ljudje, ki trpijo najhujšo revščino, kar se tiče postavk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kar smo izborili in kar smo predlagali v Levici, bi pomagalo 138 tisoč ljudem; 58 tisoč je takih, ki bi jim šla pokojnina gor s to absolutno najnižjo pokojnino, in tem ljudem vi danes pravite, da so špekulanti, da si ne zaslužijo varne starosti in tako naprej. Potem se ponuja tudi argument, češ, ja če dvignemo najnižjo pokojnino na 442 evrov, potem se pa ne bo splačalo delati, ne bo se splačalo vplačevati prispevkov. Gospe in gospodje, zdaj se ne splača delati in vplačevati prispevkov, ker garaš kot živina celo življenje, potem te čaka pa neka mizerna pokojnina, ki ti ne zagotavlja varne starosti. In delaš, delaš, delaš celo življenje, komaj prideš do možnosti, da greš v pokoj, upokojiš se napol invaliden, uničena hrbtenica, sesuti živci, živiš še pet let, potem umreš. Zato je logika, ki polni naš pokojninski sistem, v resnici zgrešena. Reveži umirajo prvi, na ta način financirajo pokojnine tistih, ki so bili že skozi življenje najbogatejši. Zato mora naša pokojninska blagajna postati bolj socialna, kot je. Ni res to, kar neprestano poslušamo iz koalicijskih vrst in s strani gospoda Sušnika iz ZDUS – da naša pokojninska blagajna ni socialna blagajna, da jo vodi zavarovalniški sistem. Več kot milijarda evrov transferja iz proračuna pokriva pokojnine, to je več kot petina mase sredstev, ki jo potrebujemo za to, da pokrivamo pokojnine, pa proračuna ne polnijo prispevki, polnijo ga davki. Absurdno se je sklicevati na zavarovalniški sistem in trditi, da je pokojninska blagajna zavarovalnica – ker ni. Če bi bila pokojninska blagajna zavarovalnica, ne bi bilo nikakršne potrebe, da je javna. Ampak ker je javna, je tudi solidarna. Vsaj naj bi bila, elementi tega so že zdaj vgrajeni v sistem. Eno je proračunski transfer, ki sem ga omenil, drugo je dejstvo, da je zajamčena pokojnina za polno dobo že sedaj vpisana v pokojninski sistem. Tretji argument pa je, da so najvišje pokojnine omejene navzgor. Se pravi, logika, kolikor si ti plačal za časa delovno aktivnega življenja, toliko boš dobil na stara leta, že zdaj ne drži. Ne drži, kratko malo. Odstopanja so precej jasna. V Levici pravimo samo, naj postanejo še bolj socialna in naj naslavljajo revščino upokojencev tam, kjer je zadeva najhujša. Revščino upokojencev je posebej poglobila ideologija, ki se tudi danes sliši po parlamentarni dvorani, da je treba pokojninsko blagajno nekako ločiti od socialne. Kako ta zgodba ne drži že pri obstoječem sistemu, sem povedal, bom pa nadaljeval s tem, kaj je delovanje, sledeč tej ideologiji, v preteklosti pomenilo. Z njim je najbolj brutalno začela operirati SD-jeva vlada, natančneje minister Svetlik, ki mu je nato sledila tudi Anja Kopač Mrak, državne pokojnine so se ukinile in se retorično ali pa formalno nadomestile z varstvenim dodatkom. Kaj se je zgodilo? Praktično čez noč je državne pokojnine izgubilo 50 tisoč najrevnejših upokojencev, ki se niso obrnili po pomoč na centre za socialno delo za varstveni dodatek. Zakaj ne? Ker je v zakonodaji zapisan pogoj vračljivosti varstvenega dodatka na način, da se država prejemniku varstvenega dodatka usede na nepremičnino in mu jo zaplombira. To ni socialna pomoč in to ni socialni sistem, to je kreditiranje revežev, zato da se lahko njihovim družinam pobere še tisto malo nepremičnino, ki jo morda imajo, kakšno stanovanje v mestu, domačijo, neko hiško na podeželju in tako. In zdaj nekomu, ki je celo življenje delal in celo življenje trpel revščino, vi danes govorite, neki starejši ženici, naj se gre na stara leta poniževat na center za socialno delo, podpisovat tja raznorazne izjave, da jo slečejo praktično do gat skozi 40 različnih evidenc, da bo vendarle dobila tisti uborni varstveni dodatek.

Bom nadaljeval, predsedujoči, ker natančno to je točka dnevnega reda. Tudi nosilni argument vaše stranke in amandmajev, ki jih je vaša stranka sopodpisala, predsedujoči, je ravno, da je treba pokojninsko blagajno ločiti od socialne blagajne, in točno o tem razpravljam, to so amandmaji k 2. točki. Še po tem, ko bo ta ženica vendarle prebrodila vse ovire, cel labirint socialnega sistema in poniževanja, kot je pri nas v veljavi, tega varstvenega dodatka ne bo prejela brezpogojno,

v teh treh členih in teh treh amandmajih. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Amandmaji k temu členu se sklicujejo eksplicitno na varstveni dodatek in na socialne transferje v kombinaciji s pokojninami, predsedujoči. Če dovolite, bom nadaljeval. Vse to so razlogi, zakaj je sistemsko naslavljanje revščine upokojencev mogoče samo na način, kot smo ga predlagali v Levici. Se pravi, da se najnižje pokojnine dvignejo na 442 evrov in najnižje pokojnine za polno dobo na 613 evrov, torej na kratkoročne in na dolgoročne življenjske stroške. Vse ostalo so samo puhlice, izigravanje ene skupine revnih upokojencev proti drugi skupini revnih upokojencev in nikakor ne to, kar Vlada rada označi za sistemsko rešitev. Za 70 milijonov evrov bi bil letni proračunski transfer v v pokojninsko blagajno višji, to je izrazito zanemarljiv znesek za to, da ljudem pomagamo pri tem, da gredo namesto dvakrat na mesec na Rdeči križ samo enkrat na mesec pa da jim ni več treba jesti svojih večerij iz mačjih konzerv. Za zaključek. Vladni predlog je pozabil tudi na družinske pokojnine, na vdovske pokojnine in še na nekaj, kar izpostavlja Delavska svetovalnica in kjer se tudi delajo hude krivice, to je na invalidska nadomestila. Rešitev, ki smo jo v Levici predlagali, je kot rečeno sistemska in zaobjema vse te kategorije. Upam, da koalicijski, vladni, kakorkoli jim že rečemo, amandmaji danes ne bodo sprejeti, ker se mi zdi absolutno nesprejemljivo, da se nekomu pusti pokojnino globoko pod pragom tveganja revščine in da danes želijo privilegirani gospe in gospodje, poslanke in poslanci revežem vzeti 160 evrov na mesec, ki smo jih komaj priborili in jim jih zagotovili na prejšnji obravnavi. Hvala.

tisoč ljudi v Sloveniji, 140 tisoč upokojencev. In ker je, roko na srce, pokojninski sistem takšen, kot je danes, sila kompleksen, se jaz, mislim, da upravičeno, sprašujem, kdo ga zares tudi v tej dvorani do potankosti in v celoti razume. Dovolil si bom pojasniti v zelo enostavnem jeziku, na zelo enostaven način, kaj danes sploh sploh počnemo. Roko na srce, med ljudmi, med upokojenkami in upokojenci se bržkone pri marsikom pojavlja vprašanje, kaj sploh pomeni odmerna stopnja ali pa kaj pomeni prehodno obdobje, kot smo danes slišali. Ali pa kaj sploh je in kako funkcionira pokojninska blagajna. Zato jaz mislim, da smo dolžni pojasniti, o čem dejansko danes govorimo in kako se politične odločitve, ki jih tukaj sprejemamo,

Dejstva so zelo enostavna. Na tej točki operiramo s pokojninskim sistemom, ki ni pravičen. Pravičen ni predvsem zato, ker upokojenkam in upokojencem, ki so delali, pa ne glede na to, ali so delali 15 let ali pa 40 let, veliki meri ne dopušča možnosti za normalno preživetje. V Sloveniji imamo 230 pa nekaj tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, samo 90 tisoč med njimi jih je upokojenk in upokojencev. Najbolj, kot smo danes že slišali, so na udaru kmečke ženske, starejše od 65 let. Torej, marsikdo med upokojenci, ki so vplačevali v ta pokojninski sistem, danes iz njega ne dobi dovolj za svoje lastno preživetje. Zakaj je to tako? Drugo dejstvo – to je stvar političnih odločitev iz preteklosti. Bodisi v imenu varčevanja bodisi v imenu skrbi za vzdržnost pokojninske blagajne ali s katerimkoli izgovorom, stvar politične odločitve doslej je bila držati določeno število upokojenk in upokojencev v revščini. Žrtev teh političnih odločitev so seveda neposredno ljudje, upokojenci, slišimo, z minimalno pokojnino 275 evrov oziroma pred dnevom sem slišal izpoved neke družine, ki govori o svoji babici, kmečki ženski, stari 86 let, ki dobiva svojo kmečko pokojnino v višini 182 evrov. Recimo ena žrtev političnih odločitev v preteklosti in nepravičnega pokojninskega sistema. Ne bom dolgovezil, rešitev je na dlani. Rešitev, ki jo ponuja naš amandma, torej amandma Poslanske skupine Levica, in ki je sila enostavna. Sila enostavna rešitev za sicer zelo kompleksno seštet in sešit pokojninski sistem. Ponuja odgovore na vse argumente, ki so v preteklosti veljali in ki se jih je politični prostor posluževal, zato da se sprememb ne da uvesti. Najprej. Rešitev, ki jo predlagamo,

ampak na drugi strani pa s predlogom, ki spreminja prispevno stopnjo na naslovu delodajalca, že v naslednjih štirih letih na letni ravni vanjo prinese 560 milijonov. Torej na eni strani minus 69, na drugi strani plus 560,

bodisi je to 275 evrov ali kolikorkoli, bodo enostavno skočili s svojim TRR, s svojo denarnico do najmanj 442 evrov, kar je tudi izračunana spodnja meja kratkoročnih življenjskih stroškov. 442 evrov, to niso milijoni, mi ne ponujamo življenja v ne vem kakšnem luksuzu, ampak minimalno preživetje pa je nekaj, kar vsak človek, ki je kolikorkoli prispeval v gradnjo družbe ali ne, mora prejeti. Tisti s starostno pokojnino, torej s celo delovno dobo 40 let, pa na podoben način, torej na 613 evrov, kar je najmanj solidarnosti, kar je lahko kot politiki, kot odločevalci pokažemo do vsake prebivalke in prebivalca Slovenije. Na hitro se moram odzvati še na nekaj dilem, ki ste jih poslanke in poslanci izrazili bodisi zdaj v razpravi bodisi v stališčih poslanskih skupin. Največ seveda leti na argument, da mogoče ni pošteno, da bo pa zdaj nekdo prejemal nekdo prejemal enako pokojnino za 15 let delovne dobe kot nekdo, ki je delal 30 let. Pokojninski sistem in odmerne odstotke popravlja Vlada in Levica in naši argumenti skozi amandmaje tukaj niso odgovorni, da je sistem krivičen, kot je. Za mizerno stanje na pokojninskem zemljevidu so krive vse vlade do zdaj, mi smo bili tudi še v prejšnjem mandatu oziroma v prejšnji konstelaciji enako kritični tudi do pokojninske reforme Šarčeve vlade. Tukaj bolj kot Tukaj bolj kot neke trditve ali pa razloge, zakaj to, postavim nekaj vprašanj. Zakaj je situacija takšna, postavim nekaj vprašanj. Koga lahko, ko govorimo o tem, da je nekomu fer dati 442 evrov evrov za preživetje – še enkrat poudarjam, govorim o 442 evrih, ne govorimo o novem milijonskem davčnem odpustku, kot to predlaga trenutna vlada z antisocialno kapico, ampak govorimo o 442 evrih za preživetje. Bolj se pojavlja vprašanje, koga v bistvu sploh lahko in upravičeno moti, da to vsoto nekomu zagotovimo. Zakaj ne? Zakaj človek ne bi smel po tem, ko je v družbo prispeval, ko je delal ne glede koliko let, dobiti vsaj 442 evrov minimalne pokojnine za to, da se njegovo preživetje ravno poravna z ravnjo minimalnih življenjskih stroškov. In tudi vprašanje, komu s tem karkoli jemljemo, če to ni usodno za pokojninsko blagajno, če to ni usodno za kogarkoli. In vprašanje, ali ima kdo s 640 evri pokojnine v bistvu kaj več, če nekdo drug na drugi strani životari s tistimi 250, 275 evri. In še, če je to invalidski upokojenec, ali je sam kriv, da je invalidski upokojenec, ali je sam kriv, da se je recimo zaradi poškodbe pri delu znašel na invalidski penziji ali pa da se

Moj klic je, da te zelo enostavne rešitve za ključne probleme, s katerimi se kot družba soočamo, podpremo, argumenti, ki sem jih slišal proti temu, v bistvu ne stojijo, ne stojijo javnofinančno, ne stojijo socialno, ne stojijo nikakor. Poslanke in poslanci, pozivam, da jih podprete in končno po 30 letih politike v tej državi naredimo nekaj konkretnega. Ne samo tista dva evra povišice oziroma dva evra višje pokojnine in podobne ukrepe, ki so jih bili z usklajevanji deležni upokojenke in upokojenci, ampak da res eno konkretno stvar, ki bo odpravila ta najbolj

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2I. Se pravi, govorimo o pokojninskem sistemu. Izjemno pomemben sistem, ki je praktično v vsakem trenutku, če gledam z današnje perspektive nazaj ali pa tudi v prihodnje, kar je še bolj pomembno, izjemno pomembna materija tako za Slovenijo kot tudi za celotno Evropo. To ni kar neki sistem, kjer bi se vsak drugi dan pogovarjali o drugačnih številkah, gre za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če smo zaposleni, dobivamo plačo, dobivamo bruto plačo in od bruto plače vsak delojemalec plača 15,5 % v pokojninsko blagajno, vsak delodajalec pa od te iste osnove 8,85 %. Skupaj, če zaokrožimo, gre torej četrtina, skoraj 25 % ali bolj točno 24,35 %, od bruto plače v pokojninsko blagajno od vsakega, ki prejema bruto plačo. To je zelo pomembno. Zakaj imajo nekateri res mizerne, nizke penzije? Razloga sta najmanj dva. Prvi je, da je nekdo plačeval prispevke od izjemno nizke osnove. Drugi je lahko, da je nekdo plačeval prispevke zelo kratek čas, morda samo nekaj let, ne 40, ampak samo nekaj let. Rezultat je – takšen je sistem, in ni samo v Sloveniji takšen takšen – da je takšna penzija lahko potem res izjemno nizka. Ampak, gospe in gospodje, mi smo socialna država. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je leta 2019 skoraj četrt milijona državljanov živelo pod pragom revščine, kar pomeni, da je enočlansko gospodinjstvo na mesečni ravno dobilo manj kot 703 evre oziroma na letni ravni manj kot 8 tisoč 440 evrov. Ampak smo socialna država. Res pa je, da na tej seji, pri tej točki dnevnega reda ne govorimo o revščini, kako jo odpravimo, govorimo, kako optimizirati pokojninski sistem. To sta dve veliki razliki in žal mi je, da nekateri ne samo, da so točko dnevnega reda zgrešili, zgrešili so celo sejo, tudi lokacijo najbrž. Ker smo socialna država, tukaj zelo jasno in na glas pozivam vse državljanke in državljane, bolj točno upokojence in upokojenke, ki imajo mizerne penzije, da izpolnijo in oddajo vlogo, torej obrazec za denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek.

če malo dlje časa razmišljate 10 minut, in boste lahko upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. dodatka. Maksimalni je 591,20 evra, cenzus za varstveni dodatek je 598 evrov. Nekdo je govoril, da vam država, če prejemate denarno socialno pomoč ali kakršnokoli pomoč, zaplombira premoženje. Ni res. Ni res. To je bilo do leta 2017, od takrat to ni res, razen če živite v nepremičnini, hiši, stanovanju, ki je vredno več kot 120 tisoč evrov. O tem se moramo pogovarjati in moramo se pogovarjati o tem, da je naša odgovornost, če smo kolikor toliko racionalni, da nobenega sistema – zdaj govorim o pokojninskem – da pokojninskega sistema ne zrušimo. Zelo jasno tukaj povem v imenu Nove Slovenije, da je sprejeti amandma v drugem branju Levice dejansko povzročil rušenje pokojninskega sistema. To ni politična debata, to je strokovna debata, ki jo podkrepim s sklepi, ki jih je sprejel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako da če bodo kritike letele na mene, letijo istočasno tudi na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma na imenovani Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki pravi v drugem sklepu, ta sklep je datiran

socialna politika naj se ne rešuje v okviru sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. O tem sem govoril in s tem sklepom se seveda lahko samo strinjamo, pravzaprav se moramo strinjati, če smo racionalni. Ker tisto glasovanje o amandmaju Levice je bilo izredno iracionalno, pa še neka predsednica neke stranke je napadla predvsem poslance Desusa, ki si, to jim jaz vedno priznavam, permanentno prizadevajo za upokojence, seveda odvisno od tega, kakšno politično moč oziroma vpliv imajo v kakšni koaliciji. V tej jo imajo oziroma so jo imeli. Še tretji sklep sklep Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: »Predlog zakona ZPIZ-2I,« to je ta, ki ga zdaj obravnavamo, »naj se v tretjem branju spremeni na način, kot je bil sprejet na matičnem odboru, kjer je bilo v predlogu ZPIZ-2I predlagano skrajšanje prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka za moške s šest na štiri leta in vpeljava invalidske pokojnine najmanj v višini 41 % najnižje pokojninske osnovne, ki velja v letu 2021.« To so torej sklepi zavoda, najvišjega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Da ne pozabim, jaz se zahvaljujem poslancem in poslankam SAB, ki so vložili novelo zakona, in se tudi zahvaljujem, da smo znotraj koalicije in širše – in širše poudarjam, ker je zelo pomembno – našli konsenz za nadgradnjo tega zakona. To je samo še en šolski primer, kako se da, če z neko dobro voljo, če racionalno, ne z rušenjem, stopimo skupaj in sprejmemo racionalne odločitve. Tudi sam bom podkrepil našo skrb za upokojence s tem, da bom zelo na hitro spomnil, da smo, odkar smo 13. marca lansko leto prevzeli vodenje države, realizirali približno 540 milijonov evrov poleg rednih penzij za vse slovenske upokojence. Naj tukaj spomnim na redno letno usklajevanje pokojnin v višini 3,2 % v skladu z zakonom, to je bilo približno 172 milijonov evrov, da je bil upokojenkam in upokojencem z najnižjo penzijo, torej pod 700 evrov, dvakrat izplačan tako imenovani solidarnostni dodatek, dvakrat, približno v višini 67 milijonov, nazadnje 11. januarja letos, da je bil meseca junija upokojencem izplačan tudi redni letni dodatek v višini približno 139 milijonov evrov in da smo vsi skupaj decembra lansko leto sprejeli zakon o izredni uskladitvi pokojnin v višini 2 %, kar je prineslo približno 94 milijonov, torej skupaj približno 540 milijonov poleg rednih pokojnin. In prav je tako. S tem še vedno nismo popravili vseh krivic, ki so se dogajale upokojencem v času največje gospodarske krize, pa tudi še v letih, ko je bila že konjunktura takšna, da bi to lahko naredili. Prihodnji razvoj pokojninskih sistemov je zadnja desetletja res aktualna tema tako slovenske kot tudi širše evropske politične in strokovne javnosti. Vsi poznamo, kakšni so demografski trendi, kar predstavlja, govorim za Slovenijo, v prihodnosti izjemno veliko fiskalno tveganje. Slovenija se tako kot večina razvitih evropskih držav, ki imajo daljše tradicije javnih pokojninskih sistemov, sooča s spremenjenimi demografskimi in gospodarskimi predpostavkami ter predvidevanji, kar izpostavlja tudi slabosti sedanjega dokladnega sistema, med drugim finančno nevzdržnost, vpliv na gospodarsko rast,

Zdaj pa zaključujem svojo razpravo, jo povežem z gospodarstvom in spomnim na akcijski načrt za dvig produktivnosti v Sloveniji, ki nam zelo šepa; smo približno 19 % pod evropskim povprečjem. Gospod Dušan Mramor, ki ga vsi poznamo, vodja tima, ki je pripravil akcijski načrt, je govoril oziroma govori na 150 straneh tudi o državnih penzijah. Predlagam, da si to preberete, ker to res ni točka dnevnega reda, in boste doživeli, prebrali brutalno resnico, poudarek je na resnici. Kar zadeva amandma, ki smo ga sopodpisali, amandma koalicije in Desusa k 2. členu in k temu povezanim amandmajem k naslednjim členom, bomo mi seveda te amandmaje soglasno podprli, soglasno bomo pa tudi zavrnili amandmaje Levice. Hvala lepa. Hvala lepa. Moram se odzvati na poslanca Horvata. Strinjam se z njim v delu, ko preizprašuje, kako optimizirati pokojninski sistem, ampak v optimizaciji takšnega sistema je ključno vprašanje oziroma njegov cilj izboljšanje položaja upokojenk in upokojencev, upokojenih delavcev, upokojenih kmetov in tako naprej.

Hvala, predsedujoči. Rad bi samo opozoril, da je bila replika tovariša Siterja korektna. Moj drugi postopkovni predlog pa je, da ste malo previdni pri svojih intervencijah. Sicer je meni všeč, da se proaktivno vodi seja, ni mi pa všeč, da so intervencije predsedujočega včasih neosnovane, pri tem da čas, ki ga imamo poslanci na voljo za razpravo, na naši uri teče, medtem ko vi govorite. Ko govori Primož Siter, piše tam gor Primož Siter, v dvorani se pa sliši Jožeta Tanka. JOŽE TANKO: Kolega Kordiš, predlagam vam, da v prihodnje ne zlorabljate ali pa ne kršite poslovnika s predlogi, ki niso postopkovne narave.

predloga, zato da se prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka za moške skrajša iz 6 let na 4 leta. Mi smo sicer želeli, da je to obdobje krajše, ampak po posvetovanju pokojninsko blagajno in tudi vlado smo prišli do enega kompromisa, za katerega mislim, da je dober za vse. Mislim, da je ta predlog posebej dober zato, da se zmanjša tudi tveganje revščine med upokojenci. Vemo tudi, da so praviloma pokojnine moških višje od pokojnin žensk; in tudi v primeru izračunavanja vdovskih pokojnin se tako v bistvu izboljšuje tudi socialni položaj žensk. Vesel sem, da se je ta zadeva nekako popravila. To sicer niso vse krivice, ki so se dogajale. Pokojninska blagajna ima seveda številne izzive, ki so povezani z dolgo živečo in dolgotrajno družbo. Na eni strani bomo morali zagotoviti tudi v prihodnosti vire, kako stabilizirati vire pokojninske blagajne. Že sedaj vemo, da v tekočem letu za pokojnine doplačamo iz proračuna okoli milijardo evrov. In eden od ukrepov, ki lahko stabilizirajo pokojninsko blagajno, je tudi prejšnji vstop mladih na trg dela. Danes vemo, da v Sloveniji mladi relativno kasneje stopijo na trg dela v primerjavi s svojimi evropskimi kolegi. In tudi priporočila OECD gredo v to smer, da naj mladi začnejo prej aktivno delati in da se naj tudi izogibajo prekarnih oblik dela, torej preko nekih študentskih servisov. Zato bomo morali tudi na tej strani zagotoviti ukrepe, da bodo mladi lahko v roku doštudirali, se zaposlil in začeli delati. Neizbežno je, da bomo v bližnji prihodnosti morali tudi nekako podaljšati delovno dobo, torej dvigniti starostno mejo upokojevanja. Pri tem v SAB opozarjamo, da bo pri tem treba imeti v mislih vse delavce, ki so iztrošeni, izmučeni. Fizični delavci verjetno ne bodo mogli delati do 70. ali ali pa 67. leta, tako kot na primer nekdo, ki dela v javni upravi. Zato bo treba prilagoditi delovna mesta. In ravno zaradi tega v SAB opozarjamo, da bo ta zeleni dogovor oziroma tudi program Next Generation EU treba izkoristiti tudi zato, da se bo prilagodila delovna mesta tako, da bodo ljudje dalj časa delali, da bodo delovna mesta prilagojena starejšim in tako prijaznejša. Druga zadeva, na katero smo v SAB tudi zelo ponosni in se nanaša na upokojence, je seveda uvedba brezplačnega javnega medkrajevnega

da se zagotovi mobilnost starejših, ki bo v bistvu omogočala, da ostanejo dalj časa aktivni, tudi dalj časa zdravi. Pozdravljamo tudi predlog, da se dvignejo invalidske pokojnine, torej na 41 %, in tudi druge zadeve, kot je predlagano v zakonu. Še enkrat pa poudarjam, da za nas je zelo pomembno, da se to prehodno obdobje skrajša, torej da je skrajšano iz 6 let na 3 leta oziroma na 4 leta, tako kot je dogovorjeno, zato da se te krivice, ki so bile v preteklosti narejene, odpravijo, torej da se odmerni

hvala za besedo. Gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi! Poskušal bom dati nekaj argumentov, zato da vidite, da amandma da se najnižje pokojnine dvignejo na 442 evrov, to je kratkoročne minimalne življenjske stroške, zadeva stoji. Najprej bi pa rad tole povedal. Pokojnine v Sloveniji so tako nizke, da je to sramotno. Običajne pokojnine; od leta 2015, vključno z letom 2015, je bila povprečna pokojnina pod pragom tveganja revščine. In drugič, danes se mi pogovarjamo o socialni državi Sloveniji, kar piše v ustavi,

In predlog, ki je danes tukaj dan, dejansko govori o pomembnem delu – o 58 tisoč ljudeh v Sloveniji, naših sodržavljankah, sodržavljanih, ki jih mi danes tukaj zastopamo in jim moramo zagotoviti s sprejetjem amandmaja, ki ga je dala Levica, vsaj minimalno znosnejše življenje.

bi rad samo tole povedal. Leta 2018 je 89 tisoč upokojencev živelo pod pragom revščine. Takrat se je varstveni dodatek po spremembah socialne zakonodaje kot dodatek k penziji iz pokojninskega sistema premestil v socialnega. Kaj se je pa takrat zgodilo? Iz 50 tisoč tistih, ki so prejemali varstveni dodatek leta 2011, jih je leta 2012 prejemalo samo še 13 tisoč. Kaj se je tukaj zgodilo? glede tega smo se vse stranke strinjale, da se je zgodila ena huda krivica. Hkrati je pa bil, in to je treba spomniti, ko se je leta 1996 prepolovil prispevek za pokojninsko blagajno delodajalcev, se je tu blagajni odvzel ogromen znesek, ki ga danes mora financirati proračun. Zaradi tega ni denarja za penzije in zaradi tega so v prejšnji vladi, v prejšnji koalicijski pogodbi – tudi SMC in Desus – podpisali ta dogovor, da je treba prispevke delodajalcev dvigniti, v štirih letih postopno, po 0,8 % na leto. Kot je prej kolega Siter rekel, tu gre praktično za denar, ki je nekoč že bil v blagajni, 500 milijonov letno. In zdaj bi pa rad tole rekel, obrniti se na center za socialno delo. Najprej ti odgovorijo: imaš otroke – naj te preživljajo otroci. Oprostite, sam sem delal na zadevi v družini in jo poznam,

milijardo 200 od petih milijard, potrebnih za penzije, se daje iz proračuna, ki ga financiramo z davki vsi državljani v tej državi, tudi reveži, tisti, ki imajo danes 246 evrov penzije.

In z vsako spremembo so se pogoji za upokojitev zaostrili, z vsako spremembo so se ustvarile nove neenakosti med upokojenci in praktično se je na upokojencih varčevalo. S temi spremembami so se podaljševale delovne dobe za pridobitev penzije, hkrati se ja pa zniževal odmerni odstotek. Zato smo prišli danes do tega, da danes govorimo mi o najrevnejši skupini prebivalstva v naši državi. In tretje, kar bi rekel, tisti z najnižjimi pokojninami dobivajo pokojnine praktično najkrajši čas. To so izgarani ljudje, zlasti starejše ženske, kot radi večkrat izpostavimo, kmetice, doma ali v mestu so živele, so morale skrbeti za otroke, so morale skrbeti za starejše, morale nebroj stvari v družini opraviti. To je eno nevidno delo, brez katerega te družbe ne bi bilo, in pomemben del BDP-ja soustvarjajo,

Rad bi povedal to, da tisti z najnižjimi pokojninami, kot sem prej rekel, to so invalidi, bolni, ki so predčasno izgubili službo, bili odpuščeni, živijo praktično krajši čas, manjše število pokojnin pridobijo. In reveži reveži financirajo tako praktično pokojnine bogatih, ki imajo pričakovano življenjsko dobo daljšo. In tako je v Franciji Piketty uspel dokazati, da distribucija pokojnin ni nevtralna, ampak se izvaja v nasprotno smer; od revežev k bogatašem. Ker tisti, ki bogato in lagodno živijo ali pa živimo, živimo dlje, imamo več pokojnin. Tisti, ki je zgaran, ima pa življenjsko dobo krajšo. In za Slovenijo vemo, da nekdo, ki ima pokojnino v višini med tisoč 200 in tisoč 300 evri, slednjo prejema v povprečju 16 let. Nekdo, ki ima pa pokojnino v višini 200, 300 evrov, pa jo v povprečju prejema 13,6 let. In ta razlika med prejemanjem pokojnin med revnimi in bogatimi se potem kaže v številu let, ki jih ti prejemajo. Zaradi tega ocenjujemo, kolegice in kolegi, da ta minimum, ki se tiče starejših v Republiki Sloveniji – socialni državi, ustavno,

Ali bomo do tega hladni in bomo rekli, da se tukaj dela krivica, če bodo to penzijo dobili. Pri tem, da vsi ti prispevajo skozi davke in prispevke v državni proračun, iz katerega se povprečno letno od 5 milijard, da milijarda

glede njihovega socialnega in materialnega položaja ne moremo biti ponosni, ampak ga moramo popraviti. Govorim o revnih ljudeh, govorim o ljudeh, ki še pred to epidemijo niso imeli dostopa do domov za ostarele, ker je premalo postelj. Govorimo o ljudeh, ki če pridejo v tak položaj, jim dolgotrajna oskrba ni zagotovljena, govorimo o ljudeh, državljankah in državljanih, katerih skupina je plačala največji krvni davek za časa epidemije covida-19 po številu umrlih. In mislim, da se danes ne smemo ustavljati tukaj, ko bo treba dvigniti roko za to, ali si zaslužijo tisti naši najstarejši, upokojeni, invalidi, tisti, ki niso po svoji krivdi izgubili delo in imajo nižjo delovno dobo; ali si zaslužijo ta minimum 442 evrov. Hvala lepa.

stališča, in sicer –ponovno – pokojnine niso socialni transfer, pokojnine niso noben privilegij, pokojnina je dohodek za zasluženo delo posameznega delavca, ki si jo je prislužil glede na to, kako dolgo je vplačeval v pokojninsko blagajno. Jaz razumem, da morajo s strani opozicije leteti kakšni populistični predlogi, pa vendarle je treba te predloge tudi vsebinsko pogledati in si nekako prikazati, kaj to pomeni potem v nadaljevanju. Vi ste izenačili nekoga, ki je 15 let delal in je vplačeval v to pokojninsko blagajno, s tistim, ki je v to pokojninsko blagajno vplačeval skoraj 30 let.

enako pokojnino, ne glede na to, kakšna je bila njuna pokojninska osnova. Ali je nekdo prispeval 15 ali pa 30 let, sedaj dajemo enako pokojnino. Menimo, da ta predlog ni samo nepošten, krivičen, seveda tudi dolgotrajno finančno nevzdržen, predvsem pa ruši temelje, na katerih je osnovan sam pokojninski sistem. In zaradi tega, in po drugi strani, ker vemo, da pokojninski sistem je tekom let pa vendarle prispeval k določenim krivicam in anomalijam, ki se znotraj njega dogajajo, smo s koalicijskim amandmajem pripravili svoje predloge, ki so pa tudi dolgoročno vzdržni, predvsem pa spoštujejo te temelje in osnove, na katerih je trenutni pokojninski sistem zgrajen. In tako se z našim predlogom zvišuje tako tiste najnižje pokojnine, popravljamo te najnižje invalidske pokojnine in po drugi strani zvišujemo tudi pokojnine za polnih 40 let pokojninske osnove. tukaj moram popraviti poslanca Kordiša, ki je malce zavajal, hote ali nehote, da za teh polnih 40 let ostaja vaša povišica. Ne ostaja vaša povišica. Mi smo tukaj dvignili na 620 evrov pokojnino za 40 let pokojninske dobe, ker navsezadnje gre za nekoga, ki je teh polnih 40 let tudi prispeval v pokojninsko blagajno, torej je delal in prispeval več kot pa nekdo, ki je delal manj kot 40 let. Ja, se strinjamo tudi, da je v tem sistemu kar nekaj krivic, na katere smo že tudi v Slovenski demokratski stranki vseskozi opozarjali; in v prejšnji vladi Marjana Šarca nismo bili slišani. Ni bilo posluha s strani takratne koalicije, da bi naše predloge podprla. Med drugim govorim tudi o teh kmečkih pokojninah, veliko je bilo danes, zlasti s strani predstavnikov Levice, govora o teh najnižjih kmečkih pokojninah, kako ste tukaj izpostavljali predvsem kmečke žene. Res je

povišajo glede na toliko, kolikor je nekdo vplačeval v pokojninsko blagajno, ne glede na to, kakšno statusno kategorijo je imel v plačilu, žal pod prejšnjo vlado Marjana Šarca nismo bili slišani in tudi ni bilo potrebne večine. Smo pa sedaj to spremenili, ko smo v koaliciji; in ta krivica je bila popravljena. Tudi glede dokupa študijskih in vojaških let. To so ljudje za, govorim za približno 56 tisoč takratnih zavarovancev, ki so vplačevali ta dokup po takrat veljavnih predpisih in so seveda pošteno verjeli, da ko se bodo upokojili, jim bo to v pokojninski osnovi tudi priznano; pa jim ni bilo. Pa smo v Slovenski demokratski stranki tudi ta predlog popravili, da se tudi ta krivica popravi, pa znova s strani takratne koalicije Marjana Šarca za to ni bilo posluha. In ja, smo popravili sedaj, ko imamo možnost in smo sami v koaliciji. Najnižje invalidske pokojnine; verjamem, da se vsi strinjamo, da so invalidi posebna kategorija, zlasti tisti, ki so svoje zdravje pustili na delovnem mestu in so se morali predčasno upokojiti. In prav je, da se jim njihove pokojnine dvignejo, da se jim vsaj neki osnovni socialni minimum zagotovi. Ampak če bi že predhodno podprli, kaki dobri dve leti nazaj, takrat še opozicijski predlog Slovenske demokratske stranke, bi ti zavarovanci danes že prejemali takšno pokojnino. Pa ga niste. Tudi ta predlog je takratna vlada Marjana Šarca zavrnila. Res pa je, da ko se pripravljajo predlogi novele pokojninskega zakona, je vendarle treba pretehtati tudi dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne. Tukaj navsezadnje govorim tudi o zakonu o demografskem skladu, ki bi moral biti pripravljen po ZPIZ-u že okoli leta 2012, pa ga še do danes ni; in tudi to

in da je težko preživeti s takšnimi dohodki. Ampak vendarle je treba povedati, da pokojninska blagajna temelji v osnovi na vplačanih prispevkih, torej na zavarovalniškem principu, s to socialno korekturo. In jaz se vendarle na koncu moram še odzvati na predstavnika stranke Levica. Tako lepo je poslanec Kordiš predstavil, kako v vaši stranki cenite delo. Jasno Jasno in glasno je bilo povedano, da si želite, da koalicijski vladni amandmaji danes ne bodo sprejeti. Veste, kaj to pomeni? Da tisti, ki so najdlje vplačevali v pokojninsko blagajno, tisti, ki so najdlje delali, če vladni amandmaji ne bodo sprejeti, bodo dobili manj, ker s tem vašim predlogom dobijo kar nekaj evrov manj kot pa s tem, kar sedaj predlaga vlada. Tako

cenite delo in tiste ljudi, ki so plačevali polnih 40 let v pokojninsko blagajno, da daste danes jasno vedeti, da ne želite,

da nihče ne sme biti lačen, ali je to demagogija pa populizem? O tem smo govorili, ko smo govorili o šolskih obrokih za osnovnošolce v času izobraževanj na daljavo, o tem govorimo zdaj, ko govorimo o starejših, ko ko nas mediji obveščajo oziroma so nas seznanjali, v kako turobnih, hudih pogojih živijo starejši, pa ne bom zdaj še enkrat jaz ponovil, kaj morajo jesti. drugič, kar nekaj nas je reklo; ko govorimo, da ni denarja in tako naprej, brez problemov, ta dva predloga amandmajev, ki jih dala Levica, sta vredna 69 milijonov evrov. Kot je rekel direktor ZPIZ-a Papež, to je 1 % pokojninske blagajne. Hkrati se bo pa s socialno kapico, mi pravimo antisocialna, 120 milijonov iz proračuna odpisalo. Tisti, ki imajo 6 in več tisoč evrov plače. Brez problema se daje 53 milijonov evrov sredstev iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja privatnim zavarovalnicam, da krijejo svoje obratovalne stroške, marketing, da o kapitalskih dobičkih, ki jih iz tega imajo, sploh ne govorim. Čeprav tudi ti reveži, ti revni upokojenci morajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevati. Oziroma brez problema se da 780 milijonov, ob tem ko so ljudje lačni, za orožje. To je ena politika, to so prioritete v tej državi. Replika je replika, ker sem bil neposredno imenovan. SDS daje s svojim amandmajem 7 evrov več pokojnine za polno dobo v primerjavi s tem, kar smo izborili v Levici, hkrati pa revnim upokojencem jemlje po 160 evrov. Jaka matematika. Za 40 let delovne dobe, minimalna plača, kakšna pokojnina bi prišla po zavarovalniškem sistemu? Okrog 400 evrov, če ne bi bilo socialnega korektiva. Ali pa če delala kot trgovka 15 let, jo čaka 246 evrov pokojnine. To dvigamo na 442 evrov. Delo se ne splača sedaj, po tem sistemu, kjer je 138 tisoč upokojencev takih, da je pod pragovi, kot jih v Levici zagovarjamo in predlagamo. V resnici neko sprevrženo mentaliteto danes zagovarja

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Če začnem samo na koncu, pri kolegu Kordišu, ko govorimo danes o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S temi amandmaji, kakorkoli jih že obračate, nihče nikomur nič ne daje. Levica nikomur nič ne daje. Bodimo pošteni. Če bo kdo dal, bo zaradi amandmaja, ki ste ga vložili, moral dati sistem,

načeloma še verjela, da vam gre res za nekatere rešitve, ki bi morda nekatere stvari izboljšale, če bi to predlagali takrat, ko ste bili pravzaprav nadkoalicijska stranka. Jaz takšnega predloga zakona z vaše strani nisem dobila na mizo. Vam pa sem hvaležna, spoštovani, vam kar naglas povem, da pa ste bili takrat kot neka neka nadkoalicijska stranka edina stranka, ki ste podprli naš predlog, dvakrat je bil vložen, bila sem nosilka predloga, o dvigu najnižjih invalidskih pokojnin; in ste to podprli. to bom tudi vedno javno povedala. Korektno, podprli ste ga. Takrat nam je vsem skupaj zmanjkalo pičlih nekaj glasov. Sem pa danes zato nekoliko začudena, ko je bil ta predlog pri zakonu o spremembah zopet na mizi kot del koalicije, koalicije, da pa so se naenkrat zanj zavzele tiste poslanske skupine, ki so mu takrat nasprotovale. To pa je dvoličnost. To pa je dvoličnost in ob spoštovanju do teh upokojencev zelo nekorektno. Namreč ti upokojenci bi že lahko leto in pol imeli drugačne pokojnine. Danes seveda nimate nekateri, tudi predlagatelji zakona, s tem nobenih težav, takrat ste imeli. Takrat ste imeli, čeprav ste se velikokrat v svojih izjavah oglašali v smislu, da se zavzemate za upokojence. Kaj mene najbolj moti pri tem predlogu, ki ga je dala Levica? Jaz bom šla od začetka. Mislim, da je bil sam predlog narejen v nekem populističnem zamahu, brez realnega razmisleka. In tudi sprejet je bil na tak način. Zakaj to govorim? Če to ne bi bilo res, potem bi morala biti realno podprta dva vaša amandmaja, kajti trenutno stanje, ki ga imamo, je, da se je podprl amandma, ki stvari na nek način, po vaše, rešuje samo za prihodnost. Tistim, ki so upokojenci danes in o katerih govorite, da so lačni, se ne bi spremenilo nič. Takšna je rešitev. Potem ste ugotovili, da to verjetno ne bo dobro in ste zdaj v tretje branje vključili še en amandma. Ampak ravno vse to mi dokazuje, da ni bilo o tem nobenega tehtnega razmisleka, morda tudi ne, ali pa verjamem, da tudi ne s strani nekaterih, ki so to podprli. Zakaj ne? Zato, ker ravno tisti, ki so to podprli, so danes velikokrat – v njihovih stališčih je bilo slišano – govorili o tem, da je potrebno in da smo odgovorni za to, da je naš pokojninski sistem vzdržen, in da moramo paziti, kakšne spremembe sprejemamo, da ne podremo sistema, ki trenutno je. In jaz se strinjam, zelo šibek pokojninski sistem imamo glede na to, da postajamo vse bolj starajoča se družba; zato je zagotovo zakon o demografskem skladu tukaj zelo pomemben in ključnega pomena tudi za prihodnost. Zakaj ne morem podpreti vašega predloga? Menim, da z nekimi rešitvami, ki ste jih podali, dajete ali pa povzročate nove krivice. Mislim, da tudi vam ni v interesu, da tisti, ki so z delom, s težkim in poštenim delom, vplačevali v ta sistem,

Prej ste pošteno rekli in tudi jaz se s tem strinjam, da marsikdo je po štiridesetih letih življenja, težkega dela zelo zgaran. štiridesetih letih dela so ljudje zgarani in zato je po našem mnenju zelo pomembno, da smo ob razmisleku tudi to upoštevali v amandmaju, o katerem bom točno povedala kasneje. Ampak vi pa v bistvu tiste izenačite, ki so delali 15 let več od nekih drugih, 15 let so garali dlje,

Ni prav, da so izenačeni. Ne morejo biti izenačeni. Ne moreš nekomu kar pozabiti 15 let trdega dela. Sicer jim sporočate, da je vse skupaj brez veze in da je vplačevanje samo sebi namen in da se bo lahko kadarkoli sprejel kakšen amandma, ki bo vse to porušil. Zelo sem

In oni so tisti, ki nekako spremljajo tudi naše upokojence in sistem, ki ga imamo, in opozarjajo na vašo rešitev. Še več, pravijo celo, da če bo vaša rešitev, se pravi rešitev Levice sprejeta, bodo zavzeli vsa pravna sredstva, ki so na voljo, da bodo ta vaš predlog v bistvu zavrnili, da ne bo sprejet, ker je nepošten. O tem pišejo. In danes je res, ne pogovarjamo se samo o tem, kdo je lačen, ampak danes se pogovarjamo o tem, koliko dobi nekdo, ki dela. In da neka razlika v samem sistemu, ki je, kot je bilo rečeno, zavarovalniški sistem, imamo neko socialno konotacijo znotraj tega, da vendarle neke

v koaliciji smo zelo premišljeno potem k temu stopili. Pogovarjali smo se z različnimi strokovnjaki, ker nam je skrb, eno, boljše življenje upokojencev in, drugo, da sistem zdrži.

Ampak gledamo v tem, kaj je trezno in kaj je še zmožno. In prišli smo do nekih rešitev, ki se mi zdijo dobre. V nekem delu celo boljše od vaše, in sicer to, kar sem povedala. Nekdo, ki je trdo delal 40 let, puščal zdravje in tako naprej, bi odslej dobil 40 evrov več, kot je v trenutni zakonodaji. Se pravi, tudi 8 evrov več, kot predlagate vi. To je na koncu pomembno za te posameznike, sploh zato, ker ste povedali, da so velikokrat med njimi ljudje, ki so v socialnih stiskah. Prav tako se bodo končno uredile invalidske pokojnine, seveda ne moremo za njih smatrati, da gre za nek čisti socialni korektiv, kajti to so ljudje, ki bi delali, so delali, ampak jim je zdravje odvzeto. In ti bodo sedaj končno nekako potem tudi po usklajevanih prišli vsaj na nivo tistih, ki dobivajo socialno podporo. Kajti do sedaj so ljudje, ki niso evra plačevali in tudi delali, dobivali več kot ti invalidski upokojenci. To sedaj popravljamo. Prav tako pa je pomembno, da vendarle tudi dvigujemo odstotek, pomembno je, da so pri tem tudi odstotki najnižje pokojninske osnove. Skratka, ne tekmujemo z vami, kajti v populizmu se ne da tekmovati. Populizem vedno lahko zmaga. Mi pa tekmujemo s tem, kaj dejansko lahko naredimo za ljudi in da je na drugi strani še vedno vzdržno. In ta predlog, ki je zajet v koalicijskih amandmajih, to omogoča. Vaš ne. To ni povedala samo Slovenska demokratska stranka, to vam govori stroka. In v razmislek, verjamem, da želite neke stvari popraviti, ampak če jih želite, pridružite se amandmaju Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, SMC in Desusa ter podprite ta amandma. Kot rečeno, gre za to, da ta prinaša nekatere pozitivne spremembe in je še vedno vzdržen. To, kar predlagate vi, se napoveduje temu, da nikoli ne bo uveljavljeno. In če bomo se tukaj šli s predlogi, za katere vemo, da na koncu ne morejo ugledati luči sveta, ker niso pravični in rušijo sistem, potem tu ni nobenega smisla. Seveda lahko s tem vznemirjate javnost. Ampak tako kot z vašim predlogom vznemirjate javnost na eni strani, češ da bi govorili, kako večina v Državnem zboru ne želi boljšega življenja za upokojence, kar je čista laž, kako ne želimo, da se jim dvignejo pokojnine, kar je čista laž; ampak dejstvo je, da se pač eni zavedamo realne situacije, nekateri pa plujete na barki populizma. Kot rečeno, ta barka ima seveda široka krila. Samo pomembno pa je, da se kar hitro zaleti v čeri, kajti nima možnosti, da pluje, kajti za to ni pogojev. Jaz res upam na treznost in da bo prišlo vendarle do odločitve, da se podpre amandma, ki je bil vložen s strani posameznih strank. Hvala lepa.

Smo, ampak so zmanjkali glasovi. Nadkoalicija pa taka! In še nekaj, gospod Sušnik iz ZDUS ni neka stroka, on je bogataš med upokojenci, ki se briga samo zase. Ko je bil direktor Alpetoura, je pa delavcem izplačeval minimalne plače in zavozil firmo; in te delavce mi danes želimo reševati, vi bi jim pa vzeli Predsedujoči, lepo vas prosim, če mi v skladu s poslovnikom dovolite repliko na repliko.

novo prijavo; zdi se mi pa prav, pa kakorkoli se tudi jaz sama ne strinjam s posameznimi pokojninami in višinami pokojnin, o tem bi lahko rekli, kdo kakšne zagovarja, v Slovenski demokratski stranki privilegiranih zagotovo ne, medtem ko vi ste tukaj drugačni. Ampak glede ZDUS, tukaj ni podpisan samo gospod Sušnik, ampak tudi predsednica Komisije za pokojninsko politiko. In mislim, da delate krivice, kot želite, da je en posameznik pripravil dokument. To ni fer in to ni odgovorno.

V SAB zagotovo nismo populisti, zelo dobro poznamo javne finance. Naša predsednica stranke je pripravljala več kot 10, 20, celo 30, če se ne motim, državnih proračunov in zagotovo pozna vse javne finance dobro. In tudi zaradi tega smo se v SAB skladno z vsakokratnimi zmožnostmi zavzemali za pravice upokojencev in jih tudi uspešno uveljavljali. Spomnimo, tudi zaradi poznavanja financ je Slovenija izšla iz krize in potem od leta 2014 dalje beležila osemletno gospodarsko rast; in to je seveda rezultat poznavanja financ naše predsednice stranke gospe Alenke Bratušek. Kar se tega tiče, v bistvu za nas je zelo pomembno, da se socialne razmere ali pa socialni status več kot 660 tisoč upravičencev ustrezno uredi. In tudi zaradi tega smo mi zmeraj zagovarjali, da je treba usklajevati pokojnine, in to tudi dosegli, malo manj kot 8 %. Tudi izplačilo letnega dodatka. Mi smo sicer želeli v dveh višinah, pa se to pač dogaja v treh, ampak glavno, da se In tudi v tokratni spremembi zakona smo odločno zahtevali, da se po tem, ko smo dosegli, da se je za ženske odmerni odstotek že dvignil na 63,5 %, to to zgodi tudi za moške. In namesto v šestih letih dosegli, hvala bogu, da se to popravi in da se to zagotovi v štirih letih, torej do konca leta 2024. To se nam zdi zelo zelo pomembno. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da smo na našo pobudo zagotovili upokojencem brezplačni javni medkrajevni prevoz, in to želeli vpeljati tudi za lokalne potrebe. Na tem se bomo še borili. Ampak kar se stabilnosti javnih financ tiče, še posebej pokojninske blagajne, se v stranki SAB vedno

da v bistvu razlašča državo, to tudi daje državi en velik direkten vpliv, kar pa seveda v razmerah, kot so, ni dobro, saj se lahko zaradi partikularnih interesov določenih strank prehitro vpliva na politiko podjetij in kakršnekoli druge zadeve. Prav tako menimo, da če želimo zagotoviti stabilne pokojnine tudi v prihodnje, da se iz tega demografskega sklada ne smejo financirati druge politike, saj bo denarja, ki ga že zdaj ni dovolj, še prej zmanjkalo. Mi zato želimo, da bodo tudi generacije, ki bodo šele prišle do pokojnin, le-te tudi dobile. Zato želimo, da se v demografskem skladu akumulirajo sredstva in šele nato trošijo; in to izključno za pokojnine. Se pa strinjam, da bomo morali odpraviti vzroke za manko v v pokojninski blagajni, ki se sedaj nekako sofinancira iz državnega proračuna. En od ukrepov je zagotovo tudi podaljšanje obdobja dela, torej da mladi čimprej stopijo na trg dela. To se nam zdi zelo pomembno. Pomembno pa je tudi poudariti, ko se primerjamo na primer s sosednjo Avstrijo ali Nemčijo in ko govorimo o višini pokojnin v Avstriji, da vemo, da v Avstriji za enega upokojenca delajo nekaj več kot trije zaposleni, pri nas pa eden pa pol. In to je tista tista zadeva, ki jo bomo morali tudi v Sloveniji nasloviti in spremeniti ter v bistvu sprejeti vse zadeve, da bo ta pokojninska vrzel, ki se zaradi demografskih sprememb nakazuje in je dejansko tudi že prisotna, odpravijo. Jaz še enkrat poudarjam, da se vsem zahvaljujem za to, da ste podprli predlog naše poslanske skupine, da se prehodno obdobje skupine, da se prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka za moške skrajša iz 6 let na 4 leta. Mi smo sicer želeli 3, ampak vsako rešitev, ki gre v smeri tega, da se izenačijo odmerni odstotki in da se ti odmerni odstotki za moške čimprej izenačijo z ženskami,

Saj ne bom dolg, tako da boste lahko hitro prišli na vrsto, ampak vseeno mislim, da je to tematika, katera našo poslansko skupino in našo stranko posebej tangira, zanima. Naj nekaj dodam oziroma da še nek prispevek k temu tudi dam. tudi dam. Začel bom s tem, da ne bom tako kot Erjavec govoril o tisoč evrih. Jaz sem takoj za to, da vsem upokojencem, ki so delali 40 let, damo tisoč 100 evrov pokojnine, da pa tistim, ki so delali manj, temu primerno manj. Takoj sem za to. Če to zmoremo, treba bo presoditi trezno znotraj te dvorane in seveda še nekdo drug, ki je to obravnaval predhodno. Jaz vem, da bom zmerjan s strani ljudi. Zmerjan pa bom zaradi populizma, katerega širite nekateri. Govorite netočne podatke, seveda ljudje pa to vzamejo za gotovo. Prosil vas bi, določene stvari je včasih treba pogledati pa tudi potem govoriti točne podatke.

Govorila je vse to, kar dejansko drži, in vsaka ji čast. Škoda, da je zdaj ni tu. Pa ne mislim s tem reči, da drugi nimate kvalitetnih razprav. Tudi imate, ampak njena razprava se mi je pa tokrat zdela res zelo korektna in seveda tudi strokovna. Veste kaj, dobro se je včasih tudi kaj podučiti. In mi pri takih zadevah vedno koristimo možnost najodgovornejših ljudi iz pokojninske blagajne, jih prikličemo in jih prosimo, da določene stvari tudi komentirajo s strokovnega vidika. In tudi tokrat smo tako naredili in smo dobili točne podatke. In zaradi tega smo tudi sopodpisali amandmaje, ki jih je dala koalicija. Sedaj boste pa rekli – Kakšna ste vi to opozicija?! Zmerna opozicija smo, ker želimo dobro upokojencem, zato smo tudi sopodpisali te amandmaje. amandmaje. Pokojnina je ekonomska kategorija s socialnim pridihom, bi jaz rekel. In ta socialni pridih je v tem, da že imamo v sistemu sedaj to socialno noto, da pa je to vplačani prispevek tistih, ki hodijo v službo 40 let ali pa manj in plačujejo v pokojninsko blagajno. Pokojninska blagajna ne bi smela biti čista socialna kategorija. Za to imamo mi nekatere druge instrumente in te druge instrumente posamezniki lahko tudi koristijo. Zakaj proračun mora prispevati v pokojninsko blagajno? In potem govorimo, da davkoplačevalci dajejo denar. Ker se je nekoč v preteklosti, leta 1997, če se ne motim, zgodilo to, ker takrat je bilo dovolj denarja, da so delodajalci začeli plačevati manjše prispevke. Delojemalci pa več kot 15 % dajejo v pokojninsko blagajno. To se pravi, da plačujejo, da lahko potem uživajo, kateri imajo v življenju srečo, tudi to pokojnino. Bi pa sedaj mogoče bolj konkretno, kar se tiče 63,5 Kdor ima dober spomin, se lahko spomni, da smo mi kot Desus pa potem Nova Slovenija ter tudi SAB vsak posebej vložili amandma, naj bi se to skrajšalo na krajše obdobje. To se ni zgodilo, ker takrat SMC, SD in LMŠ tega niso podprli. Na matičnem delovnem telesu je dejansko zadeva tudi padla. Škoda. Že takrat bi lahko to zadevo uredili, ampak ker je v koalicijski pogodbi sedanje koalicije to zapisano, mi smo k temu tudi takrat, ker smo pač bili v koaliciji, dali svoj prispevek in, hvala bogu, se bo sedaj tudi realiziralo. Najnižja starostna pokojnina za 15 let zavarovalne dobe se trenutno odmeri v višini 27 % za moške in 29,5 % za ženske od najnižje pokojninske osnove. V štartu je bilo odmera določena v 26 % in je v prvem letu, to se pravi leta 2007, bila 166,79 evra; v letu 2021 pa je 260,61 evra. S tem se ne da preživeti. S tem se ne da preživeti in seveda je treba iskati na nekem drugem naslovu; tudi to, da prideš ali do socialne pomoči ali pa tudi do pa tudi do varstvenega dodatka k pokojnini. Nekateri govorijo, da je do tega ne vem kako težko priti. Ni res. Kolega Horvat je povedal, točno koliko časa rabiš, da lahko izpolniš ta obrazec, in da se na osnovi odločitve ustreznega organa

predloženim amandmajem smo dejansko zagotovili, da bo ta zadeva na ravni 29,5 %, kar bo potem znašal znesek tudi 279,56 evra. Zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo se je na predlog ZDUS sprejela in uveljavila leta 2017. Vemo, kdo je takrat to zadevo tudi podprl. 1. 10. 2017 je to bilo 500 evrov. Danes govorimo o nekem čisto drugem znesku – 620 evrov na mesec. Še enkrat ponavljam, jaz bi bil najbolj zadovoljen, da je lahko namesto 620 evrov tisoč 100 evrov, zavedam pa se, da pokojninska blagajna tega ne bi zmogla; in seveda moramo biti na nek način tudi racionalni. Povprečna starostna pokojnina je letos 722 evrov, če pa delaš 40 ali več let, pa je 904 evre. Malo, premalo,

Hvala, podpredsednik, za besedo. Vse vas prav lepo pozdravljam, še posebej lepo pozdravljam državno sekretarko Matejo Ribič. Za začetek bom povedal dve dejstvi. Pokojnine v Sloveniji so prenizke, višina pokojnine pa temelji na vplačanih prispevkih. Jaz sem že velikokrat rekel, da je zgodba v Državnem zboru drugačna, kakor jo spremljam preko medijev. Gre za na prvi pogled zelo všečen amandma stranke Levica, ki dviguje najnižje pokojnine. Jaz sem prepričan, da težko v tej državi najdeš kakšnega upokojenca ali katerega drugega državljana, ki bi temu predlogu nasprotoval na prvi rok. Je pa treba poznati sistem delovanja Državnega zbora, kjer je bistvo vsega daješ, ko si na oblasti; in ne takrat, ko si v opoziciji. Ko si v opoziciji, nimaš ne škarij ne platna v svojih rokah, prav tako pa v veliki meri nisi odgovoren za dejanja kot takrat, ko si v vladi oziroma v koaliciji; in točno to vedo v opoziciji. Velikokrat se dogaja, da opozicija namreč načrtno vlaga zakonodajo, ki je všečna in za katero se točno ve, da ne bo sprejeta, ker proračun tega ne more zdržati. Opozicije niti ne zanima vzdržnost javnih financ. Cilj opozicije torej ni, da je zakon sprejet, ampak je cilj, da se v javnosti predstavi, kako se v opoziciji borijo za upokojence, v koaliciji smo pa proti dvigu minimalnih pokojnin, kar bomo, roko na srce, težko predstavili javnosti, v tej zgodbi enostavno ne moreš zmagati. Primer tega bi lahko bil predlog opozicije, da mora biti minimalna neto plača v višini, ne vem, 4 tisoč evrov, minimalna pokojnina, tako kot je prej govoril kolega Franc Jurša, tisoč 100 in še več. Koalicija tega zaradi svoje odgovornosti seveda ne bi mogla sprejeti, opozicija pa bi jo na hitro obtožila, da je grda, umazana, da se bojuje proti upokojencem in da ni za ljudi. Pa je temu res tako? Resnica je verjetno nekje drugje. Najbrž koalicija tega ni podprla, ker ni mogoče zagotoviti javnofinančnega kritja za čisto vse, kar bi si mi želeli. Morda je bil namenjen denar tudi drugim ranljivim skupinam, projektom, težavam, nenazadnje tudi upokojencem, kar bom govoril tudi v nadaljevanju. Na žalost – in upam, da se tega vsi zavedamo – proračun ni vrečka brez kakor tudi družinski proračuni nimajo vrečke brez dna. Tudi doma si ne moremo vsega privoščiti, tudi če bi si želeli. V konkretnem primeru pa smo v koaliciji proti rušenju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Proti rušenju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kaj o tem meni svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje? Kaj pravijo o tem predlogu zakona v Zvezi društev društev upokojencev Slovenije? Svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje odločno nasprotuje amandmaju Levice, da se najnižje pokojnine dvignejo za skoraj 200 evrov – na 442 evrov. Verjamem, da je to zelo težko razumeti, kako je lahko nekdo proti dvigu najnižjih pokojnin. Enostavno zato, ker gre za rušenje pokojninskega sistema, predlog pa je ponižujoč za vse tiste, ki so delali 30 ali več let. Predlog Levice je, da se najnižja pokojnina z 252 evrov dvigne na 442 evrov oziroma za slabih 200 evrov, za 190 evrov. Zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe pa bi se dvignila le za dobrih 30 evrov, z 581 na 613 evrov. Pokojnine so v Sloveniji prenizke. Jaz se zavedam, da človek z 252 evri pokojnine ne more preživeti. Zavedam pa se, da s tem amandmajem delamo krivico in to tistim ljudem, ki so delali 30, 40 let. Takšen predlog Levice namreč pomeni, da bi lahko prejeli enako pokojnino, če delate 15 oziroma 30 let. Kakšno sporočilo dajemo državljanom, se danes sprašujem. Dajemo jim seveda naslednje sporočilo – ko oddelate 15 let, nehajte delati, ker boste itak dobili enako pokojnino kot nekdo, ki je delal 30 ali več let. Če bi delali 40 let, pa bi prejeli le 170 evrov višjo pokojnino od tistega, ki je delal 15 let. Levica podpira nedelo in to jaz že dolgo vem. Levica sporoča – delajte 15 let, potem pa nehajte delati, postanite reveži in volite Levico. Povejte mi, kdo bo delal 40 let, če se lahko že po petnajstih letih upokoji in dobi 442 evrov. Glavno sporočilo današnje točke dnevnega reda pa je – pokojnina ni privilegij in ni socialni transfer, je zaslužen denar za opravljeno delo, ki si ga je upokojenec zaslužil z vplačili v pokojninsko blagajno. Nekdo je bil zaposlen 15 let in ni pošteno, da dobi enako pokojnino kot nekdo, ki je bil zaposlen 30 let. Socialna politika pač ne sodi v sistem invalidskega in pokojninskega zavarovanja, razliko do praga revščine so zagotavlja s socialno pomočjo, saj imamo socialno državo. Razliki je namenjena socialna blagajna in ne pokojninska. V Levici ste prišli z nemogočo rešitvijo, ki ji je v javnosti zelo težko nasprotovati, izredno težko, ob takih populističnih amandmajih Levice ima človek kar slabo vest. Letijo obtožbe, najprej na Desus, potem na ostale, češ da smo proti višanju pokojnin; to je samo za javnost, samo za nabiranje političnih točk. Očitno so volitve blizu in stranke opozicije že tekmujete, kdo bo obljubil več, dati tako ne morete nič, ker nimate ničesar. Imeli pa ste škarje in platno v svojih rokah leta 2009. Ko ste bili na oblasti v takratni Pahorjevi vladi, ste znižali osnovo za pokojnine z 78 % na 57 %, se pravi za 21 % ste zmanjšali odmerni odstotek. odstotek. Ta vlada dela in za razliko od prejšnjih vlad daje upokojencem. Danes smo v koaliciji vložili amandma, ki nagrajuje tiste, ki so delali 40 let, prejeli bodo vsaj 620 evrov V kratkem enoletnem mandatu je ta vlada upokojencem namenila dodatnih 540 milijonov evrov, ta vlada – dodatnih 540 milijonov za upokojence; in govorim samo o letu 2020 in 2021. Ni treba verjeti meni, vprašajte upokojence, vprašajte predvsem tiste, ki prejemajo manj kot 700 evrov pokojnine, vprašajte jih, koliko so dobili, kot so dobili v teh letih v času te vlade. S tem zakonom dvigujemo tudi najnižje invalidske pokojnine, in to za 50 evrov. Za vse to na žalost v prejšnjih vladah ni bilo posluha. To smo uredili mi, vladna koalicija. Za osvežitev spomina, če je mogoče kdo pozabil, povem še to, da smo to isto zakonodajo vložili tudi takrat kot opozicija, v prejšnji vladi – vladi Marjana Šarca. Verjetno mi ni treba razlagati, da je zdajšnja KUL-opozicija, ki je bila takrat na oblasti, bila proti dvigu invalidskih pokojnin. Taista zdajšnja KUL-opozicija pa sedaj nam očita, da ne podpiramo upokojencev in da zanje skrbijo ter jih slišijo samo v opoziciji, ker nismo podprli njihovega predloga. Zagotavljam vam, da si bomo za izboljšanje statusa upokojencev še naprej prizadevali, in to z dejanji. 540 dodatnih milijonov za upokojence v letu 2020 in v letu 2021 pod to vlado, dodatnih 540 milijonov. Vsekakor pa ne s tem, kar počnete v opoziciji, z deljenjem neke populistične vsebine in vlaganjem neke všečne zakonodaje, ko si v opoziciji. Sprašujem se, zakaj v prejšnji vladi niste dvignili invalidskih pokojnin, zakaj v prejšnji vladi niste predlagali tega, kar je danes na dnevnem redu, takrat ko ste imeli škarje in platno v rokah ter ko ste bili na oblasti. In taista KUL-opozicija danes po družbenih omrežjih objavlja glasovalne liste in s tem vas prepričujejo, kako se borijo za upokojence; ko so pa bili v vladi, pa so glasovali proti upokojencem. Prehitro pozabljamo in to izkorišča opozicija, ena in druga, če sem pošten. Ko sem bil v opoziciji, tega enostavno nisem razumel, danes, ko smo v koaliciji, to še kako dobro razumem, zato je vseeno, kaj nekdo govori v opoziciji; pomembno je, kaj dela takrat, ko je na oblasti. Ne želim tekmovati z opozicijo, kdo da več, ker če bi jaz rekel, dajmo upokojencem tisoč, bi oni rekli, dajmo jurja in pol, če bi jaz rekel tisoč 500, bi oni rekli, dajmo 2 tisoč. In je to brez zveze. Želim pa z dejanji, korak za korakom pomagati ljudem, ki so bili leta in leta pozabljeni. Nobena vlada še ni tako izdatno pomagala slovenskim upokojenkam in upokojencem, zato bom povzel nekaj ukrepov oziroma zakonskih rešitev, ki smo jih pripravili oziroma sprejeli v lanskem letu od 13. marca naprej, ko je ta vlada prisegla, in so bili realizirani. Lani je bilo realizirano redno letno usklajevanje pokojnin v višini 3,2 %, kar pomeni za upokojence 172 milijonov. Upokojencem z najnižjimi pokojninami do 700 evrov je bil izplačan solidarnostni dodatek, tako imenovani protikoronski dodatek, v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Konec junija je bil upokojencem izplačan redni letni dodatek k pokojninam, ki je skupaj znašal 139 milijonov. Decembra je bila realizirana izredna uskladitev pokojnin, in to za 2 %, kar v finančnem smislu pomeni 94 milijonov. Vse to se je zgodilo, ker smo v tej vladi sprejeli nov zakon. Če seštejemo, lahko seveda ugotovimo, da je bilo v lanskem letu za dodatek k pokojninam, za razne solidarnostne dodatke in uskladitve izplačanih dobrih 471 milijonov evrov. 11. januarja letos pa je bil izplačan drugi protikoronski solidarnostni dodatek upokojencem z najnižjo pokojnino v skupni vrednosti približno 70 milijonov evrov. In tako pridemo do skupnih izplačil; poleg redne pokojnine v lanskem letu, vključno z letošnjim letošnjim januarjem, je ta vsota približno 540 milijonov evrov. Za nekoga veliko, za nekoga malo, vse to pa je odvisno, ali si v opoziciji ali si ali si v koaliciji. In čisto za konec. Ocenjujte politične stranke po dejanjih, ko so na oblasti, in ne po besedah, ko so v opoziciji.

ki dejansko buri slovensko javnost, sploh upokojence. Če vemo, da je Slovenija ena najstarejših družb, da ima hitro starajoče prebivalstvo, to pomeni, da je seveda vedno več upokojencev. Pa vendarle moram

samo finančno stanje. Zagotovo je najlepše reči, tako kot je rekel pred mano moj kolega Jurša, res je, prav bi bilo, da bi imeli vsi lepe, dostojne pokojnine; pa žal vsi vemo, da zaradi različnih razlogov temu ni tako. Sem pa glede na njihov amandma seveda zadovoljna, da je bil glas upokojencev in seniorskih organizacij v tokratni akciji Levice glas razuma. Bil je primerno glasen in upam, da smo razumeli njihovo sporočilo, ki je šlo v smer, da ne moremo izenačiti ljudi, ki delajo 15 let, in ljudi, ki delajo 30 let,

Danes sem slišala, da nihče ne sme biti lačen. Res je, nihče ne sme biti lačen, zato imamo na dan 1. marca 2021 –10 tisoč

upokojencev oziroma oseb, ki to varstvo potrebujejo. Denarna socialna pomoč se namenja do višine 402 evra, doda pa se še varstveni dodatek dodatek do najvišje višine 591 evrov. Se pravi, nekdo od 402 evrov do 591 evrov lahko še zaprosi za varstveni dodatek. Ni res, kar ste rekli, da se potem naredi plomba na osebno premoženje. To je bilo že v preteklih letih odpravljeno. Na Na podlagi tega ljudje lažje dostopajo do teh socialnih korektivov, ki dejansko omogočajo, da res ni nihče lačen. Sama bi opozorila še na drugo plat. Če bi bila resna želja za to popraviti, bi res lahko popravili že 2 leti nazaj, odkar se o tem pogovarjamo. sklic odbora za delo, kjer pa na žalost določene poslanske skupine niso glasovale, da bi bila zadeva mogoče že nekoliko usklajena, to, kar danes usklajujemo. Se mi zdi, da starejši res vedno bolj čutijo gospodarske posledice preteklih let, kar se kaže v nizkih pokojninah. Seveda tudi neke moralne erozije, čemur smo priča danes, danes, vtem sklicu Državnega zbora; in seveda tudi spremenjenim razmeram v družbi, ki jih je v zadnjem letu naredil covid-19, pa tudi prej so bile spremenjene razmere v družbi. Vse to dejansko vpliva tudi na upokojence. Zato se mi zdi, da se kot družba moramo zavedati in navaditi na to, da so starejši med nami in da je treba tudi do njih postopati spoštljivo. Ne moremo jim obljubljati pri vsaki volilni kampanji, kaj se bo dalo, če v ozadju vemo, kaj in koliko zmore naša pokojninska blagajna. Zavedati se moramo, da so vedno dlje – in sem zadovoljna – umsko, telesno aktivni, da imajo pravico izražati svoje mnenje; in da se morajo pokojnine zagotavljati iz državnih proračunov. To zagotavljajo vse

Ne morem iti mimo tega, da ne bi rekla, da leta 2012 ob sprejetju pokojninske reforme, za katero smo takrat govorili, da bo vzdržna samo do leta 2020, pa smo zdaj že 2021 pa imamo še vedno isto, da smo želeli, da bi se pokojninska blagajna očistila na nek način, očistila, in da bi dejansko pokojnina izvirala iz pravice, ki jo je posameznik vplačeval. Vendar v Sloveniji imamo tudi solidarnostni sistem, solidarnostni način in seveda ta solidarnostni način govori tudi danes, da bo zajamčena pokojnina za 40 let delovne dobe v višini 620 evrov. Kar se mi zdi, da je še treba razumeti, je to, da je pokojninski sistem resnično ena velika stvar, v katero so povezani različni vidiki pokojnin. Sama vedno izpostavljam vdovske pokojnine. Tudi teh se bo treba v prihodnje dotakniti. Moram pa reči, da minister Janez Cigler Kralj je v tem letu naredil izjemno veliko za upokojence. Ne samo da smo urejali in dodajali 540 milijonov za upokojence, odpravile so se tudi krivice – krivice, ki govorijo o kmečkih penzijah, ki izhajajo 30 let nazaj. In tudi uredili dokup po letu 2012 in seveda tudi današnja sprememba. Lahko rečem, da Lahko rečem, da sem ponosna, da sem članica Nove Slovenije, ki ima posluh za starejše in tudi za upokojence. To je tisto, čemur bomo sledili, in to je naš cilj. Hvala.